Продължаваме с парламентарния контрол. Следва въпрос от народния представител Валентина Найденова относно изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 – 2022 г. Заповядайте, госпожо Найденова. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! През тази година Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 – 2022 г. приключва на 31 декември. Зачестиха обаче сигналите до нас, като народни представители, че макар като препоръчителна за всички лица, навършили 65 години, страдащи от хронични заболявания, както и други от целевата група, интересът и желанието за поставянето им е бил изключително изключително голям, но договорените количества не са били достатъчни. А цели лекарски практики, например в общините Тетевен и Троян на Ловешка област, не са получили нито една противогрипна ваксина, независимо че са били заявени. Уважаеми господин Министър, моля да ми отговорите на въпроса: на какви принципи ще бъдат планирани и разпределени ваксините

стратегическата цел на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 – 2022 г. е да снижи заболеваемостта и смъртността от сезонен грип и от усложненията, свързани с грипа, чрез повишаване имунизационния обхват при възрастни на и над 65-годишна възраст, с възможност за включване на целеви групи от пациенти с хронични заболявания съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Като приоритет в Програмата е заложено повишаване на имунизационния обхват с грипни ваксини сред лицата от целевата група, като до 2022 г. следва да се обхванат до 25% от възрастното население, навършило 65 години. Планът за действие на Програмата предвижда периодично да се извършва оценка и анализ на изпълнението на имунизациите на целевите групи. Изпълнител на дейността по Програмата е Националният координационен съвет съвместно с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Националният координационен съвет е сформиран в съответствие с точка 1.1 от Работната програма и е консултативен орган към министъра на здравеопазването. Съгласно изготвените по точка 2.2 от работната програма указания относно реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонния грип, осигуряващи изпълнението на Програмата, заявяването на необходимите количества се извършва от общопрактикуващия лекар за лица от целевата група в пациентската му листа към търговците на едро на лекарствени продукти, определени от НЗОК след приключване на процедурата по Наредба № 10 от 2009 г. Общопрактикуващият лекар най-добре познава лицата от пациентската си листа и според придружаващите им заболявания определя подлежащите от тях за имунизация, като след преценка на здравословното им състояние и липсата на противопоказания противопоказания може да приложи препоръчителната ваксина срещу грип. Препоръчителните имунизации по Програмата за текущата година приключват на 31 декември. Министерството на здравеопазването също разполага с информация от граждани за недостиг в отделни населени места на противогрипна ваксина по Националната програма, като съдействие е оказано при всеки конкретен случай. След отчитане през 2020 г. на извършените имунизации съгласно цитираните указания и Наредба № 15 за имунизациите в Националният координационен съвет, съвместно с Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, ще обсъди и анализира констатираните затруднения при изпълнение на Програмата, постигнатия имунизационен обхват и при необходимост ще предложи действия за подобряване на планирането и отчитането на ваксините, прилагани за изпълнението ѝ.

Аз благодаря за отговора, господин Министър. Още повече че разбирам, че такова указание към личните лекари е имало, тъй като предварително имах информация, че такова указание трябва да бъде изработено от Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса, за което Ви благодаря. Има нещо друго. Мисля, че тъй като това е първата година от тази програма, затова така се е и получило, но трябва да Ви кажа, че средният обхват за страната е едва 2,4% по мои данни. Изчисленията са на база извършени продажби на исторически принцип на противогрипна ваксина, а не на реално приложени дози. Дори не смея да си помисля, че така е и при останалите ваксини. Затова мисля, че Министерството на здравеопазването трябва да смени методиката при изчисление на средния обхват при имунизациите и имунизираните с противогрипна ваксина и още на следващата година, фактически това е вид известен анализ за изминалото до този момент за тази 2019 г., информацията вече да бъде базирана на базата на реално имунизирани пациенти. Тоест на реално приложени дози, като това значи, че информацията няма да бъде от търговците на едро – какво са продали, а от самите лични лекари.

Заседанието започва с това, цитирам Бойко Борисов от стенограмата на заседанието: Малко по-надолу се говори за това, че трябва да има възмездие. По този повод – аз съм убеден, че много хора в тази зала и Вие със сигурност познавате много добре проблемите в здравеопазването, знаете ги по-добре от мен, предполагам, давате си сметка, че един от основните проблеми в здравеопазването всъщност е въпросът с кадрите, тоест колко лекари имаме и как те могат да бъдат по някакъв начин окомплектовани така, че да работят отделенията.

лекарите взимат три, четири пъти повече от частната си практика, отколкото от заплатите си като лекари. Те нямат никаква, ама никаква мотивация да работят в болниците, където ще дават нощни дежурства, ще носят отговорност, а не да си отиде в частния кабинет, да си взема парите и да се прибира в шест часа вечерта вкъщи.

която Министерството планираше да стартира в България след две години? Оказа се обаче, че може да се направи и веднага и един 70-годишен човек получи бял дроб и в момента живее благодарение на тази белодробна трансплантация. И сега, като го отстраним този, а и другите директори, какво правим с това, което те биха могли да свършат?

той ще ги уволни, ама Вие после трябва да водите здравеопазването, а те трябва да лекуват. Е, хубаво, ще ги отстраним, а какво печелим всички ние като пациенти от цялата тази работа и това ли е изходът от кризата според Вас? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Кутев. Имате думата за отговор, господин Министър.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

че тази трансплантация на бял дроб ще се направи от български екип, изцяло български екип. Вие знаете, че тази трансплантация беше направена с помощта на екип от Хановер, което, разбира се, е много хубаво и това е част от пътя, по който трябва да вървим, докато изградим капацитета в нашата страна. По основния Ви въпрос. Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Пирогов“ – София, Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев“ София, и болницата „Лозенец“ са самостоятелни юридически лица – държавни лечебни заведения. Оперативното управление на всички дейности и процеси в тях се осъществява от избраните ръководни органи. В този смисъл цялостната отговорност за управлението им при спазването на действащото законодателство и добрите практики се носи от директора на съответното лечебно заведение. Във връзка с трагичния инцидент, при който почина тригодишният Александър, и с цел да не бъдат възпрепятствани компетентните органи при набирането на обективна информация и преглед на всички факти и обстоятелства, относими към случая, директорите подадоха заявление за ползване на неплатен отпуск за времето, през което протича назначената от мен проверка в трите лечебни заведения. Тъй като оцених предложението на директорите на трите болници като правилно и своевременно, в качеството си на принципал на двете лечебни заведения уважих тяхното желание да излязат в неплатен годишен отпуск. Намирам, че с това си поведение те съдействаха в максимална степен за прозрачното и обективно протичане на проверката. Окончателният доклад от извършената проверка, която възложих на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, както и съпътстващите констативни протоколи и независими експертизи недвусмислено показват, че не са налице пропуски в диагностично-лечебния процес, провеждан от трите лечебни заведения. След приключване на проверката мога да Ви информирам, че към момента директорите и на трите лечебни заведения изпълняват задълженията си. Веднага след това заседание, за което говорихте преди малко, аз поканих тримата директори в моя кабинет. Те наистина подкрепиха този подход с оглед да се създадат най-добри условия и да няма вмешателство, макар че аз съм убеден, че нямаше да окажат някакво въздействие. Те пожелаха да излязат в неплатен

Извинявам се, но вчера или онзи ден беше разговорът на премиера със сестрите, в който те идват да му кажат, че има дълбоки проблеми в здравеопазването и не си получават парите, а той казва: „Има едни лекари, които пак ще ги проверяваме.“ Да, Вие пак ще ги проверявате – лекарите. Сигурно пак ще изгоним някого от работа, ще го пуснем в отпуск или ще го уволним. Какво от това? С това здравеопазването ни става ли по-добро? В момента премиерът, воден от популизъм и от неразбиране, Ви води в абсолютно грешната посока, защото един от основните проблеми на здравеопазването е това, че нямаме лекари, че тези лекари са слабо мотивирани и слабо платени и че всичко това води до тежки кризи. И вместо да тръгнете да решавате проблема там, където му е същността, Вие през цялото време влизате – той Ви вкарва в идеята, че трябва да правите проверки и че трябва през някакъв много силен контрол да им извиете вратовете. Защо? Отгоре на всичкото това наслагва през цялото време недоверие и омраза към докторите, което води до агресия в болниците, което води до друго отношение към тези хора, което води в крайна сметка до това, че те накрая казват: „Гледайте си работа! Отивам си на частна практика или отивам на работа в Германия.“ е проблем, ключов проблем за здравеопазването. И затова Ви казвам, затова Ви питам за Вашите мотиви. Хайде, той си действа – видял пожар, гаси го. Смята, че така е правилно. Но Вие имате друга отговорност според мен. Ключовата дума в изказването на премиера е „възмездие“. Трябва да има възмездие. Аз съм съгласен, че трябва да има възмездие, защото хората, които са посветили целия си живот на медицината, които са спасили стотици човешки животи, трябва да бъдат възмездени не по този начин.

Уважаеми господин Кутев, според мен политиката, която трябва да провежда Министерството на здравеопазването, трябва да върви и в двете посоки, за които говорите Вие. От една страна, да създаваме всички необходими условия, за да може да стабилизираме проблема с човешките ресурси в системата. В тази посока Министерството на здравеопазването, знаете, че разработва нормативни актове, с които създава условия за специализация на лекарите, за увеличаване броя на специалистите по тези професии, по които те са много малко или липсват в определени региони – това е Наредбата за специализациите. От друга страна, заедно с Министерството на образованието и науката вече втора година предвиждаме увеличение както броя на студентите по така увеличаваме и броя на специализантите, а също така предвиждаме и възможност медицинските сестри вторите две години от своето практическо обучение да работят на място, в болниците, където хем ще помагат на съответното лечебно заведение, хем ще придобиват опит и знание, хем ще получават и допълнително възнаграждение. Това е от едната страна. От другата страна, като Министерство, което все пак трябва да създаде всички необходими условия, за да се гарантира пълното, цялостното, всеобхватното лечение на българските граждани, когато ние видим, че някъде има проблем и че има нарушение на добрата медицинска практика, няма как да не осъществяваме контролната дейност. Това не означава обаче, че цялата система е такава. Това са отделни случаи, в които ние сме длъжни да направим съответната проверка и ако се окаже, че има някакво нарушение, в зависимост от нарушението следват и съответните санкции – дали ще бъдат от Министерството, дали ще бъдат от следствените органи, но така или иначе трябва да гарантираме наистина добрите медицински практики в здравеопазването. Не искам да събирам тези две неща. Ние работим и едното, и другото. Пак повтарям, това че има отделни случаи, в които има нарушение, не трябва да слага черно петно на системата.

относно недостиг на съществуващите програми за лечение, психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависимите от наркотици и необходимостта от оборудване на лаборатории за идентифициране на нови психотропни вещества. Заповядайте, господин Зарков.

Стратегията трябва да систематизира визията, принципите, целите и дейностите, които определят цялостната политика на държавата при противодействие на разпространението и употребата на наркотици. Тя е планирана като хоризонтална инициатива на 14 министерства и агенции с водещата роля на Министерството на здравеопазването. Конкретните ми въпроси към тази стратегия са свързани с две притеснителни констатации в нея. В частта „Анализ на дейността в областта на намаляване на търсенето на наркотици“ е отбелязано, че съществуващите програми за лечение и психосоциална рехабилитация са недостатъчни за покриване на нуждите от лечение, рехабилитация и ресоциализация на зависимите от наркотици лица и че от около 30 хиляди български граждани, които се нуждаят от такова лечение във връзка с употребата на наркотици, през лечебната система годишно минават едва около 7 По-надолу в Стратегията, в раздел „Анализ на дейността в областта на намаляване предлагането на наркотици“ е записано, че в момента страната ни не разполага с подходяща и отговаряща на международните изисквания по технологичен капацитет лаборатория и е необходимо да бъде закупена съвременна апаратура за анализ на наркотични вещества с биологични проби и която трябва да може да бъде използвана в различните лаборатории в страната ни. Затова, уважаеми господин Министър, въпросът ми е: предвижда ли се в скоро време закупуване на необходимото оборудване, за което става дума в Стратегията, и какви са мерките, които Министерството на здравеопазването ще предприеме, за да преодолее недостига на съществуващите програми за лечение, психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависимите от наркотици лица в страната?

през 1995 г. към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомани и алкохолизъм е открита първата програма за лечение на зависими пациенти. Към момента в страната работят 30 програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди, с 4144 разрешени места. В тези програми има 984 свободни места. Психосоциалната рехабилитация се осъществява чрез извънболнична програма за дневни грижи, дневни центрове за психосоциална рехабилитация тип терапевтична общност, модел „Минесота“ и други. Дейностите се осъществяват от Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, центровете за психично здраве и неправителствени организации, получили съгласие за осъществяване на тези програми. Към момента функционират 14 програми, получили съгласие за осъществяване на психосоциална рехабилитация по Наредба № 8 от 27 юни 2018 г. за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 годишна възраст. Изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците се финансира от държавния бюджет в рамките на бюджетите на съответните институции от средства по делегирани от държавата дейности, с натурални стойностни показатели, средства, отпуснати от общинските бюджети и по програми на други министерства и ведомства. В новата Национална стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г., отчитайки ситуацията и с оглед даване приоритет за развитие на лечебната психосоциалната дейност, и преодоляване недостига на програми за лечение и психосоциална рехабилитация, се дава възможност за откриване на нови и увеличаване броя на участващите в тях. Предвидено е и повишаване качеството на услугите чрез обучение и продължаваща квалификация на експертите, работещи в програмите. За тази дейност са заложени 5 млн. 458 хил. 458 лв. за периода на изпълнение на Стратегията. Относно закупуването на необходимото оборудване за идентифициране на нови

В новата Стратегия е предвидено закупуване на аналитична апаратура, която да повиши технологичния капацитет на токсикохимичните лаборатории на Военномедицинска Предвидено е също закупуване на нов преносим анализатор за определяне наличието на наркотици и упойващи вещества в слюнчени проби и консумативи за него за лабораторията към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на стойност 91 хил. Предвидено е още въвеждане на нови технически средства за нуждите на Агенция „Митници“ и поддържане на вече съществуващите такива на стойност 18 млн. 406 хил. лв. Надявам се необходимите средства за осъществяване на дейностите, предвидени в Националната стратегия за борба с наркотиците, да бъдат осигурени в пълен размер, за да изпълним заложените показатели в Стратегията. Благодаря

възможността си да задам и допълнителни въпроси. Удовлетворен съм по втората част на отговора, в който Вие обяснихте какви средства за каква апаратура ще бъдат необходими. Ясно е защо са нужни тези неща на органите на реда. Ясно е, и в Стратегията също е посочено, че има страшна динамика на поява на все нови и нови вещества, които трябва да бъдат своевременно анализирани, за да може и нормативната уредба да еволюира, така че нека да се придържаме към този план и да осигурим това оборудване. Искам обаче да обърна внимание към първата част от отговора Ви, в която изредихте големия брой програми, които съществуват, както и къде се развиват те. Това не променя факта обаче, че в самата Стратегия, която Вие представяте на Министерския съвет, ясно е отбелязано, че те не са достатъчни или поне има проблем до такава степен, че голяма част от хората, които биха се нуждаели – потребителите на тези програми, не стигат до тях по една или друга причина. Затова ми се струва, че трябва много по-дълбоко да се вникне в причините, поради които от 30-ина хиляди нуждаещи се според Стратегията само 7 хиляди минават през големия брой над 30 програми, както Вие казахте, които са създадени от държавата, за да помагат на тези хора, първо, да се излекуват и после да преодолеят последствията от тяхната наркотична зависимост. Още един въпрос – Вие споменахте за Национална стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г. В Проекта, който е предоставен на сайта за обществено обсъждане в Министерския съвет, годините са други и финансирането на отделните дейности трябва да се изпълнява ежегодно според утвърдените средства по бюджета на съответните ведомства, както вече стана ясно, Вашето е водещо. Допълнителният ми въпрос е: мислите ли, че ще има забавяне в приемането на тази стратегия? Във Вашия бюджет за тази година имате ли заделени средства, с които да започнете нейното изпълнение? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Зарков. Имате думата за дуплика, господин Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Зарков, естествено е, че правителството приема средносрочна тригодишна бюджетна прогноза, в която се предвижда изпълнението на политиките на отделните министерства и ведомства в средносрочен период. В тази тригодишна средносрочна програма са заложени необходимите средства както в бюджета на Министерството на здравеопазването, така и останалите институции, които ги споменах преди мъничко в моето изложение. По отношение на това, че 30 хиляди души имат нужда, а 7 хиляди души са подложени на това лечение, трябва да Ви кажа, че има съответни експертни съвети, които преценяват кои от тези 30 хиляди души могат да минат на този тип лечение и кои трябва да вървят по друг начин на лечение, защото има такива, които с различни програми, например ето Метадоновата програма, могат да се излекуват. Има други, които трябва да постъпят в друг тип лечебно заведение. Така че експертите са преценили. Даже Вие видяхте, че в една от програмите има някъде около 900 свободни места, което означава – нека експертите да преценят. При всички случаи, ако се налага увеличение и ние сме убедени, че има ефект от това лечение, най-малкото е да увеличим обхвата на Програмата, за да можем да лекуваме повече български граждани, които имат нужда от този вид помощ. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Андон Дончев

в своя отговор на въпрос, № 954-06-582 от 14 юни 2019 г., относно разпоредбата на чл. 10 от Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените перални ни информирахте, че след обнародването на тази наредба в „Държавен вестник“ в Министерството на здравеопазването са постъпили предложения от представители на различни сектори, свързани с изискванията на чл. 10 от Наредбата. В тази връзка още в началото на февруари 2019 г. сте предприели действия по прецизиране на текстовете на горепосочената разпоредба, като тя да се прилага само при наличие на техническа възможност за вече изградените и въведени в експлоатация по реда на Закона за устройството на територията обществени перални. В тази връзка е въпросът ми към Вас: на какъв етап са действията по прецизиране на посочената разпоредба на чл. 10 от Наредбата? Кога промяната в нейното приложно поле ще бъде факт? Тъй като действащата разпоредба продължава да затруднява дейността на малкия бизнес, особено

Благодаря, уважаеми господин Дончев. Имате думата за отговор, господин Министър.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 Предвид постъпилите предложения от представители на различни сектори, свързани със затруднения по прилагането им, през месец февруари 2019 г. предприехме действия по прецизиране на текстовете. В „Държавен вестник“, брой 97 от 10 декември 2019 г. е публикувано допълнение на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални. В § 2 от Преходните и заключителните разпоредби е предвидено изключение за изискванията по чл. 10, които ще се прилагат само при наличие на технически възможности за обществените перални, разкрити до влизане в сила на Наредбата. Процедурата по съгласуване е на финалната фаза, така че считаме, че скоро ще имаме възможност на практика да приложим изискванията, тоест изключенията, които са подготвени на базата на чл. 10 от Наредбата. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Михов. отговора, господин Министър. Удовлетворен съм, че все пак в крайна сметка, макар и със закъснение, са влезли съответните промени в разпоредбата. Единствено възниква въпросът в такъв случай за вече съставените по досега действащата до тези наредби наредба. Има съставени редица предписания към фирми, към хотели. Какво би следвало те да предприемат оттук нататък, за да не бъдат санкционирани?

В качеството ми на народен представител от Великотърновски избирателен район бях запознат с един въпрос, който има многогодишна история. Става дума за системен тормоз, на който са подложени живеещите в град Велико Търново на улица „Деньо Чоканов“ бл. 13 от страна на психичноболни съседи. Може би случайно, но в блока има повече от един случай на граждани, страдащи от психично разстройство. В изложението на гражданите се описват много случаи на дългогодишен тормоз и рискове за здравето и живота им. От 2009 г. са водени многобройни дела срещу една от болните. В опит да бъде спряна нееднократно са сигнализирани органите на МВР и всички медии са отразявали подобни случаи. Последна крачка е предприета от живеещите във входа на Общо събрание от 31 октомври тази година, с което всички единодушно са се съгласили, че тя трябва да бъде изселена по силата на Закона за етажната собственост. Този отделен случай, за съжаление, не е единствен. Само в последните месеци бяхме информирани от медиите за няколко случая на инциденти, нападения и дори убийства – дело на хора с психични заболявания. Уважаеми господин Министър, въз основа на гореизложеното моля да ми отговорите на следните въпроси: каква е нормативната уредба, която урежда принудителното лечение в психиатрия, и необходими ли са промени, за да се решават такива случаи? Второ,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

задължителното настаняване и лечение на лица с психични разстройства е уредено в Закона за здравето, Глава пета „Психично здраве“, Раздел втори „Задължително настаняване и лечение“. На задължително настаняване и лечение подлежат лица с психични разстройства, които поради заболяването си могат да извършат престъпление, което представлява опасност за близките им, за околните, за обществото или застрашава сериозно здравето им. Задължителното настаняване и лечение на лица с психични разстройства се постановява с решение от районния съд по настоящия адрес на лицето или от районния съд по местонахождението на лечебното заведение. Съдът изпраща преписи от искането за задължително настаняване и лечение на лицето, чието настаняване ще се разглежда. Лицето може в 7-дневен срок да направи възражения и да посочи доказателства. Съдът разглежда делото в открито заседание с участието на лицето в 14-дневен срок от постъпването на искането. Когато е дадено разрешение от районния съд, съдът разглежда делото незабавно. Преписите се връчват в съдебното заседание, а ръководителят на лечебното заведение осигурява явяването на лицето. Участието на психиатър, защитник и прокурор е задължително. Лицето, чието настаняване се иска, трябва да бъде разпитано лично и ако възникне необходимост, се довежда принудително. Когато здравословното състояние на лицето не позволява да се яви в съдебното заседание, съдът е длъжен да придобие непосредствено впечатление за неговото състояние. Съдът назначава съдебно-психиатрична експертиза след изслушване на психиатър относно вероятното наличие на психично разстройство на лицето и определя фо̀рмата на провеждане на експертизата – амбулаторна или стационарна. Ако съдът установи след изслушване на психиатър, че не е налице наличие на психично разстройство на лицето, съдът прекратява делото. Определението на съда за прекратяване на делото или за назначаване на експертизата подлежи на обжалване в тридневен срок. След като изслуша лицето относно заключението на съдебно-психиатрична експертиза, съдът се произнася по делото с решение въз основа на събраните доказателства по необходимостта от задължително настаняване, определя лечебното заведение, както и наличието или липсата на способност на лицето за изразяване на информирано съгласие. Съдът определя срока за настаняването и лечението, както и формата на лечението – амбулаторно или стационарно. Когато приеме липса на способност на лицето, съдът постановява задължително лечение и назначава лице от кръга на близките на болния, което да изрази информирано съгласие за лечението. При конфликт на интереси или при липса на близък съдът назначава представител на общинската Служба по здравеопазване или определено от кмета на общината лице по седалището на лечебното заведение, което да изразява информирано съгласие за лечението на лицето. Влязлото в сила решение за задължително настаняване и лечение, както и определението на съда за назначаване на съдебно- психиатрична експертиза се привеждат в изпълнение от съответните лечебни заведения при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи. Политиката за психично здраве за хората с психични болести поставя много предизвикателства, тъй като касае пациентите, близките им и обществото като цяло. Законодателството следва да регулира и гарантира спазването на гражданските права и свободи на всички участници в обществото, включително и на пациентите с психични заболявания. Във връзка с изработването на Проект на стратегия в областта на психичното здраве и нуждата от преценка и предприемане на действия във връзка със случаи на извършване на престъпления от лица с психични психични разстройства, със заповед на министъра на здравеопазването е създадена междуведомствена работна група, в която са включени представители на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата, Министерството на правосъдието. Основната задача на работната група е да обсъди състоянието и анализира необходимостта от нормативни и фактически промени в областта на задължителното настаняване и лечение на лица с психични разстройства с оглед подготвяне на алгоритъм на поведение от страна на всички институции, ангажирани при задължителното настаняване и лечение на лица с психични разстройства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Михов. МИЛЕН

много подробно описал процедурата отговор, защото Вие представихте колко е колко е тежка, колко е трудна, колко е дълга тази процедура и тя поставя доста сериозни въпроси. В конкретния случай, по който Ви писах, на няколко пъти е преминавана тази процедура.

собствената му воля, или собствените му способности, което отново възпроизвежда проблема. Надявам се, че тази работна група, която са създали с Ваша заповед, ще намери правилните решения, защото в баланса на защитата на интересите на пациента от другата страна е защитата на гражданите, а преди всичко интересът на пациента е той да получава лечение – адекватно, постоянно, и да не представлява заплаха преди всичко за себе си и за останалите граждани. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Михов. За дуплика? Не. Продължаваме със следващия въпрос – от народния представител Георги Михайлов относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“. Заповядайте, професор Михайлов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! През последните дни и седмици станахме свидетели на няколко тревожни сигнала от майката на всички университетски болници – Александровска, един от колегите беше обявил гладна стачка, които са свързани с множество проблеми във функционирането на отделни звена на болницата, която като професор, който чете лекции в нея почти всяка седмица съм там, действително в момента изглежда в едно, не искам да казвам точната дума, състояние. Моят въпрос към Вас, аз ще го доразвия малко по-късно, е каква е Вашата визия и какви са Вашите конкретни мерки, които ще предприемете в следващите месеци, в следващата календарна година, за да може тази болница наистина да придобие този ореол, който тя има на основна университетска болница в България, в която са възпитани да не кажа стотици, десетки поколения български лекари, които са прославили България далече от нейните граници? Благодаря Ви, Благодаря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 УМБАЛ „Александровска“ има своето доказано авторитетно място в системата на болничната помощ в България. Със своя многопрофилен спектър, висококвалифициран персонал, с модерната медицинска апаратура, с която разполага, Александровска болница остава и днес един от лидерите в развитието на българската медицина и българската наука. В болницата работят 470 лекари, от които 30 професори, 51 доценти, над 160 лекари с научни степени „Доктор на науките“ и „Доктор на медицинските науки“. В лечебното заведение се обучават 116 млади лекари за получаване на специалност. За периода 2012 – 2019 г. в болницата са инвестирани над 25 млн. лв. в ремонтни дейности. Цялостен ремонт е направен в 13 от структурите на болницата. За този период са реализирани значителни инвестиции в медицинско оборудване във всички структури на болницата. Общата стойност на оборудването, осигурено за периода, е над 45 млн. лв., като най-голямата част от средствата са получени по проект на болницата, финансиран със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“. Сградният фонд на УМБАЛ „Александровска“ се състои от 24 сгради, строени в периода 1898 – 2009 година. Безспорно част от сградите са в лошо състояние и се нуждаят от основен ремонт, който зависи от наличието на източник на финансиране, но се усложнява и от факта, че целият комплекс на Александровска болница е със статут на паметник на културата. Към настоящия момент Министерството на здравеопазването е предоставило вече средства на лечебното заведение за ремонт, за пребазиране на Клиниката по алергология в сградата на Клиниката по кожни болести и за ремонт на Клиниката по хематология в общ размер на 1 млн. 300 хил. лева. Предоставени са и средства за ремонт и обзавеждане на Клиниката по психиатрия, за закупуване на оборудване на Хистологична лаборатория, за Клиниката по хемодиализа, както и за три нови асансьорни уредби общо в размер на 700 хил. лв. Един от приоритетите в инвестиционната програма на лечебното заведение е ремонтът на сградата на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести, на Клиниката по кожни и венерически болести, както и на Клиниката по алергология. Уверявам Ви, че за периода 2020 – 2022 г. Министерството на здравеопазването съвместно с ръководството на болницата ще полага усилия, за да може условията на работа на медицинските специалисти да бъдат чувствително подобрени, а пациентите на лечебното заведение да получават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

дори вчера и предишните дни, когато вече бяхме изпратили въпроса към Вас, още една от поредните неуредици се появи в Александровска болница, точно в блока, за който Вие споменахте, на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести – сега не работи и асансьорът, имаше съвещание с обещания за един асансьор, който е в плачевно състояние и който на практика обаче осигурява транспорта на болни хора, тъй като там са разположени няколко клиники, които са съществени. Аз не искам да влизам в подробности, господин Министър. А ако влезете в територията на Александровска болница – убеден съм, че сте влизали сигурно в последните две години като принципал, тя ми напомня за гражданската война в Ливан. В центъра има изкопана една огромна дупка, която не знам защо стои вече почти две години така без всякакво строителство в нея, като за нея се предвижда, видите ли, при този сграден фонд, за който Вие казахте, че немалка част от него е в плачевно състояние, построяването на административна сграда на софийския Медицински университет. От това ли има нужда Александровска болница и Медицинският университет, както такъв парадокс има и в друга една огромна университетска болница извън София, на която покривите ѝ текат, а тя има изключително модерна учебна база, която е за лекционни курсове? От едната страна стои спорната вече между нас от разговори Педиатрия отпреди 40 години, от другата страна стои още по-древен паметник – Институтът на академик Малеев. Аз Аз бях студент, когато той беше изоставен и досега стои без решение на този въпрос. По средата е Патофизиологията, която беше предвидена чрез една програма за създаване на Център по клетъчна терапия. И най в центъра, като парадокс на всичко, пуши инсинераторът, който създава допълнително тягостно чувство. Господин Министър, моят живот е преминал – голяма част от него, в тази болница. Там съм възпитан като студент, знам кои са учителите, които са ни учили и кои са техните учители. Наистина е много грозно това, което в момента представлява Александровска болница. И за да не влизаме с Вас, като човек, който от много години познава проблемите на здравеопазването, в един разговор, то то е очевадно какво е в момента състоянието, независимо от тези милиони, за които Вие споменавате – отделни звена, които са ремонтирани, трябва да се намери цялостно решение, да се потърси стратегия за визията, тъй като тази болница, мога да Ви кажа Министерството още преди Вас даде огромни средства за диагностична онкоапаратура, но тя няма онкологично отделение, което се занимава със стратегическо лечение на онкологични заболявания. Има отделни фрагменти от него в областта на хирургията примерно, но няма цялостно разгъната комплексност, както ние казваме в медицината – това е много важно в момента. Тоест необходима е една визия на Министерството, което е принципал на тази болница, която, пак казвам, е лицето. Когато си спомни човек за историята на медицината в България, винаги му изниква сградата с тази арка, която е построена, както Вие казахте, в началото на миналия век. Затова Ви моля най-чистосърдечно: обърнете се към проблемите на тази болница и нейното ръководство и дано те в рамките на обозримо време да бъдат решени. Благодаря Ви, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми професор Михайлов. Имате думата за дуплика, господин Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми професор Михайлов, ние поддържаме много тесни контакти с доцент Ангелов, виждаме се много често. В същото време правим една по-дългосрочна програма, свързана с подобряване на материално-техническата база на болницата, така че ние наистина работим в тази посока, за която говорите и Да, има трудности – трудности от гледна точка на това, че е паметник на културата, че всяко нещо, за да се направи, трябват съответните разрешителни и се изискват много повече средства. Разбира се, съобразяваме се и с бюджета, който имаме на Министерството на здравеопазването, защото все пак към него има още 62 лечебни заведения. Но така или иначе не сме спрели до тук, както спрях с моя доклад. Ние имаме една визия и за следващите три години какво да

Благодаря, уважаеми господин Министър – изкушавам се да кажа, че и за една друга нова болница си говорим от известно време, но ще Ви зададем въпросите другата година. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Валентина Найденова относно неупражнено право на избор на лекар от лечебно заведение от първична извънболнична медицинска помощ – договорен партньор на НЗОК. Заповядайте, госпожо Найденова, да развиете Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги народни представители! Съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, издадена по чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето, изборът на лекар за извънболнична медицинска помощ е личен, като „за малолетните и непълнолетните лица и за поставените под пълно или ограничено запрещение лица, изборът се извършва от техните родители или настойници, съответно със съгласието на техните родители или попечители“. Въпреки безплатния достъп до личен лекар, излязоха данни – имам предвид област която не съм цитирала в моя въпрос, че съществуват деца, които не са обхванати от общопрактикуващи лекари и квалифицирани специалисти. Това възпрепятства адекватното проследяване на детското развитие, както и прилагането на ранна детска интервенция още при първите симптоми на забавено развитие или дефицит при деца с трудности в развитието. Предвид това, уважаеми господин Министър, моля да ми бъде отговорено на въпроса: има ли и колко са необхванатите деца от общопрактикуващите лекари на територията на Република ориентировъчна дата 30 юни 2019 г., какви мерки ще предприемете за реализирането на достъпа до качествена медицинска помощ за всички деца на Република България и каква е политиката на Министерството на здравеопазването по осъществяването на контрола, насочен към некоректните родители, настойници или попечители? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Имате думата за отговор, господин Министър.

от нула до 18 години, 188 981 лица не са имали регистриран избор на личен лекар; за 26 085 от тези лица има регистрирано второ гражданство освен българско и за 5065 лица е регистрирано първо гражданство, различно от българското. Съгласно чл. 4, ал. 1 и 3 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, здравноосигурените лица имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ на територията на цялата страна, сключило договор с НЗОК. За малолетните и непълнолетните лица изборът се извършва от техните родители или настойници, съответно със съгласието на техните родители или попечители. Видно от разпоредбите, това е право, а не задължение за лицата. Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да променят избора си на общопрактикуващ лекар. Същият е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигуреното лице от датата, на която е осъществен изборът, като здравноосигуреното лице се включва в пациентската му листа от тази дата. С цел оказване на качествена медицинска помощ в задълженията на общопрактикуващия лекар влиза изпълнението на Програма „Детско здравеопазване“. Допусната е възможност, в случай че родител или настойник на малолетни или непълнолетни лица избира общопрактикуващ лекар, който не е с придобита специалност по педиатрия, тази програма да се изпълнява от лекар специалист като личният лекар издава еднократно направление за първоначален избор на изпълнител – лекар специалист по педиатрия по Програмата „Детско здравеопазване“. В случай че родител или настойник желае да смени лекаря по педиатрия, водещ Програмата, то личният лекар издава направление за преизбор на изпълнител с лекар специалист по педиатрия по Програма „Детско здравеопазване“. За лицата до 18-годишна възраст е осигурено безлимитно издаване на направление от общопрактикуващия лекар по повод остро състояние за консултация с лекар с придобита специалност по педиатрия, детска гастроентерология, детска ендокринология и болести на обмяната, детска кардиология, клинична алергология и детски болести, детска клинична хематология и онкология, детска неврология, детска нефрология и хемодиализа, детска пневмология и фтизиатрия, детска психиатрия, детска ревматология и детска хирургия при всяко остро заболяване. Достъпната медицинска помощ е право на всеки пациент като за нарушаване на това право е регламентирана санкция в Закона за здравето. Законово са определени и контролните органи в тази област, а именно Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и регионалните здравни инспекции. Видно от гореизложеното, от правна страна са налице механизми, които да защитават здравните права на децата. Следва да се има предвид, че медицински услуги се осъществяват не само от избран общопрактикуващ лекар. Налице са и други способи за здравна помощ, а именно нейното своевременно оказване е от значение за здравето на децата. Въпреки че наличието на избран общопрактикуващ лекар улеснява медицинските грижи за пациентите, съществено е здравното благополучие на детето, а не подходът на неговото реализиране, избран от родителите. Налице са възможности за осъществяване на платени медицински услуги за ползване на безплатна помощ при спешни състояния, за поставяне на ваксини от регионалните здравни инспекции. Независимо от това, споделяме мнението, че изборът на общопрактикуващ лекар е оптималният способ за организиране на ефективен достъп до здравеопазване и считаме, че родителите би следвало да бъдат насърчавани да реализират правото

Уважаеми господин Министър, аз разбирам, че се полагат усилия в тази посока, но когато детето стигне и докосне нашата здравна система. Мисля, че трябва предимно превантивно да работим, и то обръщайки внимание и в тясна връзка със здравните медиатори, така че да можем да наблюдаваме този процес и все по-малко да отчитаме брой деца, които не са избрали своя общопрактикуващ лекар, а не когато това се налага по здравословни причини. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Мисля, че няма нужда от дуплика тук. Продължаваме всъщност с Вас последен въпрос за днес към министъра, относно наличието на легални дефиниции в действащите закони, регулиращи обществените отношения в Националната система за здравеопазване. Имате думата, уважаема госпожо Найденова. Уважаеми господин Министър, колеги! В чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България законодателят използва редица термини, като: „безплатно ползване на медицинско обслужване“, „здравеопазване“ и други термини, които не са доразвити в основаните закони, регулиращи обществените отношения в Националната система за здравеопазване, каквито са Законът за здравето, Законът за лечебните заведения, Законът за здравното осигуряване, Законът за данък добавена стойност и други В гореизброените действащи закони се използват и такива термини като „здравна услуга“, „медицинска услуга“, „медицинска помощ“, „услуги пряко свързани със здравните (медицински) услуги“, „медицинска дейност“, „здравна дейност“, „лечебна дейност“ и други, съответно в единствено или в множествено число. От всички вече изброени термини, само „медицинска помощ“ и „здравна дейност“ имат легитимно определение в Преходни и заключителни разпоредби на Закона за здравното осигуряване. Липсата на легална дефиниция, която ясно да описва значението или да определя обхвата на акта, границите на понятието, предмета на приложение и така нататък пряко влияе върху определянето и реализирането на обществените отношения в здравеопазването. Според разпоредбите на българското законодателство се допуска възможността легална дефиниция да се дава и в подзаконов нормативен акт, когато такава отсъства в актовете на някой закон, но легалната дефиниция важи само за закона или подзаконовия нормативен акт, в който е дадена. Отсъствието на легални дефиниции в действащото законодателство, регулиращо Националната здравна система, създава редица проблеми, свързани с управлението на системата, на лечебните заведения, на публичните финанси и, забележете, колеги – не на последно място, в съдебната практика, където са потърпевши, както пациентите, така и лекарите, лекарите по дентална медицина, медицинските сестри и другите участници в предоставянето на медицинска помощ. Моят въпрос към към Вас, господин Министър, е: какво е Вашето отношение към отсъствието на легитимни дефиниции в действащото законодателство, регулиращо обществените отношения в Националната система за здравеопазване на Република България и, най-важното – ще предложите ли на Народното събрание в следващите законодателни инициативи, реализирани от Вас легални определения на използваната терминология според точния им смисъл, така, че да отговарят на Вашата политика на реализация на здравеопазването в Република България и в какъв срок? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Найденова. Заповядайте за отговор, господин Ананиев.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 третирайки го като изключителна обществена ценност. За целта с чл. 52, ал. 3 от Конституцията държавата е задължена да закриля здравето на гражданите, а с чл. 52, ал. 1 са въведени и основните права на гражданите – правото на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ и правото им на безплатно ползване на медицинско обслужване. В посочените разпоредби Конституцията борави с термините „здраве“, „здравно осигуряване“, „достъпна медицинска помощ“, „безплатно ползване на медицинско обслужване“. Законодателят не е сметнал за необходимо да въведе на конституционно ниво специално съдържание на всички тези термини. Отправна страна за целите на създаване нормативните актове се спазва правилото, закрепено и в чл. 9, ал. 1 от Закона за нормативните актове, според което разпоредбите се формулират на общоупотребимия български език кратко, език кратко, точно и ясно. Здравето на гражданите се определя като състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие с чл. 2 от Закона за здравето. Опазването на здравето на българските граждани е национален приоритет. Държавата изпълнява конституционните си задължения да определи със закон условията и реда за упражняване правото на гражданите на здравно осигуряване чрез регламентация в Закона за здравното осигуряване. Както посочва и Конституционният съд, няма съмнение, че правото на достъпна медицинска помощ е основното социално благо, до което се свежда правото на здравно осигуряване. Конституционният съд се е произнесъл безусловно и трайно в поредица свои решения относно съдържанието на понятието „достъпна медицинска помощ“. Това е медицинска помощ, чиято цена може да заплати всеки гражданин, когато се нуждае от нея за своето здраве и равни условия и еднакви възможности за ползване на лечението. В този смисъл, по силата на чл. 4, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител. За целите на определянето на пакета от здравни дейности със Закона са определени също и понятията „здравна дейност“, „медицинска помощ“, „обем на медицинска помощ“ и „обхват на медицинската помощ“. Пакетът се определя с наредба на министъра на здравеопазването, предвид неговата специфичност и динамика с оглед осигуряване здравето на гражданите. Конституционното право на гражданите на безплатно ползване на медицинско обслужване е осигурено, от една страна, чрез системата на задължителното здравно осигуряване, а от друга, по силата на Закона за здравето. В заключение, системата за предоставяне на медицинска помощ е изградена въз основа на законово определени принципи и правила, в това число и с помощта на цитираните легални дефиниции, които подпомагат тяхното формулиране, налице е и богата трайна практика на Конституционния съд. Независимо от това изразявам готовност да бъдат обсъждани с всички заинтересовани лица евентуални неясноти и неточности на нормативната уредба и съм на разположение за дебатиране на предложения и становища. Считам, че основните ни усилия би следвало да се фокусират към насърчаване на участниците в здравната система да прилагат правилата точно и непротиворечиво, за което да се дават указания и да се осъществява ефективен контрол. Уверявам Ви, че работим целенасочено по оптимизиране на механизмите на правоприлагането както чрез контролните органи в системата на здравеопазването, така и чрез насърчаване на взаимодействието между всички участници в здравната система. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате ли желание за реплика? Заповядайте, госпожо Найденова, за реплика. Уважаеми господин Министър, ще се съгласите, че е много трудно да правим анализ на нещо, което е прието от предни народни събрания, и затова може да Ви изглежда малко не толкова сериозно, но все пак един скромен пример в таблицата, която съм приложила, от моето моето проучване за тази терминология Взимам думата, за да кажа само следното. Ние внимателно наблюдаваме законодателството, откакто сме в това Народно събрание, касаещо здравеопазването в Република България,

той повече изменения няма, но все още е валиден, за прилагане на Закона за нормативните актове. Първо, дава право на Вас – чл. 18, където пише, че „Министерството на правосъдието указва помощ на другите министерства и ведомства при изготвяне и обсъждане на законопроекти, които Министерският съвет ще внесе в Народното събрание“, също и в ал. 2: „Министерският съвет може да възлага на Министерството на правосъдието да указва помощ при изготвяне и обсъждане на проекти за други нормативни актове“. В този случай Вие сте в по-добра позиция, тъй като ще има кой да Ви помага, а ние ще трябва малко по-сериозно да се потрудим. Но мисля, че в общата посока ще може действително – поне за това Народно събрание, да бъдат изискани нашите ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Найденова. Желаете ли дуплика, господин Министър? Не. С това приключват въпросите към Вас. Това е последният контрол за Вас през тази година. Мисля, че днес поставихте рекорд.

уточнявам, че въпросът ми е отпреди приемането на бюджета за 2020 г., в това число и бюджета на Министерството на труда и социалната политика, уточнявам, че беше зададен към друг министър, но съм сигурен, че продължава да е актуален и след приемането на този бюджет, и след смяната на министъра, защото експертите и специалистите, работещи в социалната сфера – особено в Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта, са с най-ниски заплати в публичния, обществения сектор, както сме свикнали да го наричаме. В още по-незавидно положение са останалите социални работници, които работят по предоставяне на социалните услуги Делът на работещи в социалните услуги, които са на минимална работна заплата, нараства. С увеличаването на минималната работна заплата от следващата година е почти сигурно, че това нарастване ще стане още по-значително. Реално ниското заплащане действа демотивиращо на работещите в социалната сфера. Особено чувствително за тях е, че в другите сектори – цитирам в случая образованието, но има и други такива, ръстът на възнагражденията през последната година, пък и в предходните няколко години, е доста по-висок. Всичко това прави професията на социалния работник неатрактивна и нежелана и води до текучество, трудно се намират желаещи да работят както като специалисти и експерти, така и като работещи директно по предоставянето на социални услуги. Това води до невъзможност да се повишава качеството на социалните услуги и удовлетвореността на хората, които ги предоставят и ползват. Ръстът на разходите за персонал в социалната сфера трябва да се разглежда, от една страна, като инструмент за мотивация на работещите в нея, а, от друга, като елемент от политиката по задържане на подготвени и мотивирани кадри и за повишаване на интереса към професията „социален работник“. В тази връзка моля да ми предоставите какви мерки и действия предприема Министерството на труда и социалната политика за постигане на адекватно равнище на заплащане на работещите в социалната сфера? Планирате ли промяна при определяне на размера на основното и месечно възнаграждение? Какви конкретни мерки ще предприемете за увеличаване на работните заплати на социалните работници през 2020 г – тогава въпросът ми е бил: „с повече от обявения десетпроцентен ръст на доходите в обществения сектор“, а сега може да го преформулирам: „с повече от 15%“,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

на закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, разходите за персонал на Агенцията за социално подпомагане са увеличени общо с 29,7 млн. лв. или 69%, а за Агенцията по заетостта са увеличени с общо 10,9 млн. лв., или общо 57%. В изпълнение на разпоредбата на чл. 79 от на Министерския съвет № 8 от 2015 г. и с оглед на намалените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. разходи за персонал на Министерството на труда и социалната политика се намалиха и разходите за персонал на Агенцията за социално подпомагане с 9,3%, съответно на Агенцията по заетостта с 9,8%. Ниските заплати остават най-важния проблем за кадровата стабилност на всички структури в системата на Министерството на труда и социалната политика и в настоящия момент средномесечните заплати продължават да са сред най-ниските в сектора, сериозно са застрашени административният им капацитет и нормалното им функциониране, както и успешното реализиране на извършваните реформи в сектора. Именно затова беше прието предложението и увеличението тази година с 15% на заплатите на работещите в социалната сфера. Това, разбира се, все още не е достатъчно и ние ще продължаваме да търсим възможности както и през Оперативната програма за развитие на човешките ресурси, така ще продължаваме да защитаваме защитаваме и за в бъдеще увеличаване на заплатите на работещите в този сектор, тъй като през настоящата година отговорностите и ангажиментите нараснаха допълнително и във връзка с изпълнение и прилагане на новите Закон за хората с увреждания и Закон за личната помощ. Социалните работници извършват прием на граждани, обработват заявления, декларации по различните правни основания, проверяват тези декларирани данни, приложени документи, извършват социални анкети в домовете на лицата и семействата, обработват всяка преписка на хартиен носител и в програмен продукт, изготвят ведомости и списъци за изплащане на помощи и добавки и така нататък. На всички етапи от бюджетните процедури през последните години ние търсим такива политически решения и възможности да се предоставят допълнителни финансови средства на Министерството за разходи за персонал. Конкретно за 2020 г. от увеличението на разходите за персонал по бюджета на Министерството на труда и социалната политика ще има увеличение в размер на 15,9 млн. лв., съответно за Агенцията за социално подпомагане е това, а Агенцията по заетостта ще разпредели общо разходи за персонал в размер на 13 млн. лв. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Имате думата за реплика, господин Гьоков. Благодаря, господин Председател. Доволен от отговора Ви в частта му, в която признавате – и виждате, и признавате, че ниските заплати в социалната сфера са проблем, както и за кадрово развитие, както и за качеството на предоставяните социални услуги. Сигурно е силна думата „впечатлен“, но съм приятно изненадан, че Вие поставяте на първо място като нов министър в социалната социалната сфера качеството на социалните услуги, и то пряко зависи от заплащането на работещите в социалната сфера – щом имат удовлетвореност от труда, от заплащането, което получават, те ще предоставят и по-качествени услуги. Това, че ние разбираме проблема, Вие го разбирате проблема, и го виждате, и действате по въпроса е необходимо условие за решаване на проблема, но не е достатъчно. Като казвам недостатъчно, имам предвид това, че с този проблем трябва да се ангажира целият Министерски съвет и българското общество. Защото в момента поради редица причини, които се дължат, не, разбира се, на на Вас като министър, не дори и на това правителство, а те са натрупани в годините, че трудът на социалните работници по някакъв начин е неглижиран и не е постигнал необходимото обществено признание за този труд, затова обществото може би не е готово на разговори и подкрепа на едни такива действия. Аз само искам да Ви кажа, и като допълнителен въпрос, предполагам, че сте запознати с едно

териториалните дирекции „Социално подпомагане“ и подобряване на условията, при които работят. Искам да обърна внимание, че те обясняват значимостта на техния труд, че обслужват близо милиона хора – българи. Важно е да се каже, че те не говорят в това си искане само за заплати и единствено за заплати, а говорят за условия на труд, за за професионално развитие, за професионално признание и така нататък. Аз съм сигурен, че Вие като министър на труда и социалната политика имате интерес Вашите служители или на подведомствата, на които Вие сте началник, така да се каже, да получават, имате интерес да получават по-достойни и по-високи заплати. Друг е въпросът как ще успеете да се преборите с това там да получават, както в образованието, повече от това. Защото аз твърдя, че тези пет милиона и тези 5%, с които ще се увеличат над

съгласна съм с това, което казахте. Интерес от подобряване на условията на труд в социалната сфера, разбира се, нямам аз в персонално качество като министър, а цялото общество в България и точно заради това през последните дни съм апелирала за повече разум и за повече прагматичен поглед върху Закона за социалните услуги. Защото Законът за социалните услуги би трябвало да направи точно това – да подобри, да създаде условия за подобряване на качеството на социалните услуги. Част от подзаконовата нормативна база в този закон е свързана с това да има наредба за кариерното развитие на социалните работници, да се сложат стандарти за социалните услуги и да може да работим по въпроса за увеличаване на възнагражденията на тези хора. Радвам се, че Вие обвързахте възможностите ми да лобирам за по-високо възнаграждение в рамките на правителството и да убеждавам своите колеги с публичния образ, който имат социалните работници, защото това безспорно е изключително важно. Аз мисля, че това трябва да бъде обща наша задача, защото през последните месеци наред върви кампания по демонизиране на образа на социалните работници – нещо, което е напълно незаслужено. Действително те работят с почти половината население в страната и работят с изключително тежки проблеми. Ние трябва да показваме и да казваме именно това – хуманността на тази професия и мисията, която те изпълняват. Така че в това отношение разчитам включително и на Вашата подкрепа, защото това е изключително важно и не би трябвало да има въпрос на политическа опозиция по теми, които всъщност трябва да обединяват. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Вероятно ще се видим и утре, но това е Вашето последно участие в парламентарния контрол, за което Ви благодаря. Преминаваме към въпросите към министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Искам да информирам народните представители, че днес парламентарният контрол ще продължи до изчерпване на всички въпроси към него и към министър Десислава Танева.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

Аз видях, че Вие сте приключили разследването, което е хубаво, защото ще ми кажете как – видях един документ, който е отпратен към жалбоподателите обратно, а Вие ще кажете какво пише в него.

но лично аз не подозирам, че това е така. Смятам, че интересите на лицата кандидати и на тези хора съвпадат по някаква друга линия. Това, че жалбоподателите не са Ви подали доказателства за другата линия, по която съвпадат, мисля, че е повече от нормално. В края на краищата това са хора, които нямат разследващи функции. Слава богу, че че ги нямат, защото иначе може да са решили и да вземат да ги арестуват. В контекста на гражданските права това, че те подават сигнал, в който виждат очевидни основания за нередности, не означава, че трябва да подадат и доказателства за това, напротив, това е работа на полицията.

направил – нито колите, нито квартирните кражби, посегателството към дома ми и към моята собственост, полицията не успя да разкрие нищо. Сега става дума за друго. В този случай става дума за подозрение за това дали има купен вот, или няма. Вие бяхте много активни на национално ниво в Несебър полицията ги разкри, като най-вероятно е имало жалбоподатели, които са Ви дали доказателства. Нямам представа, но Вие ще кажете. За съжаление, аз имам дълбокото усещане, че моят опит с полицейските действия го има почти всеки българин.

Във връзка с гарантиране на законността при подготовка и провеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври – 3 ноември 2019 г., в Областна дирекция на МВР и в СДВР бяха създадени съответните оперативни щабове щабове и екипи за работа със сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателство и с престъпления срещу политическите права на гражданите. Тези щабове работеха под надзора и тясното взаимодействие със съответните прокуратури на територията на страната. Тяхната дейност бе както по отношение на превенцията, така и във връзка с разследването на сигнали за вече извършени нарушения на изборното законодателство. Положителният ефект е налице според анализа, който бе направен след изборите. Има сериозно намаляване на сигналите за нарушения – по-малко от 1600 са тази година срещу 2500 на местния вот през 2015 г. Искам да Ви уверя, че колегите от цялата страна не са подценили нито един от подадените сигнали. Напротив, предприели са всички законови действия за установяване на тяхната достоверност и основателност. Що се отнася до цитирания от Вас случай, мога да Ви представя следната информация: на 11 ноември в приемната на Министерството на вътрешните работи официално е депозиран сигнал от председателя на Районния съвет на Българската който е за нарушение при провеждане на втория тур на изборите на 3 ноември в район Искър – Столична община. Идентичен сигнал, но с приложени 18 видеофайла е постъпил в МВР и по електронната поща на 9 ноември.

за наличието на видеозапис на нарушения от деня на втория тур на изборите. Според подателя на сигнала тези видеозаписи са свързани с нарушение на изборното законодателство и са извършени от кандидата за кмет на район Искър. Искър. Според подателя на сигнала в деня на балотажа – 3 ноември, същият кандидат е осъществил нерегламентирани контакти с лица от видеозаписите, като целта е получаване на повече гласове. В хода на извършената проверка е установен произходът на видеозаписите, снети са обяснения от кандидата за кмет, установени са лицата от тези видеозаписи, като отново са снети обяснения. Кандидатът и установените лица категорично отричат съпричастност към нарушенията, посочени в сигнала. Извършени са последващи действия в хода на проверката за установяване на фактически данни за извършено престъпление от общ характер или друго противоправно деяние. Изпълнени са всички указания на наблюдаващия прокурор, а преписката е изпратена на Районна прокуратура за произнасяне по компетентност. С Постановление от 19 ноември 2019 г. наблюдаващият прокурор е отказал образуване на досъдебно производство по преписка № 51983 от 2019 г. по описа на Софийска районна прокуратура. ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, господин Янков.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 които имат за цел превенция на купуването на гласове и на въздействие, като някои от тях завършиха с арести. Интересното е, че нито една от тях не беше насочена срещу хора от управляващите, тоест срещу хора, които представляват управляващата партия. Предполагам, че голяма част от българските граждани имат своите съмнения дали хората от управляваща партия просто не участват в такива неща, или ние не сме в състояние да ги хванем, а може би и не искаме. не искаме. Използвам този повод – разбира се, Вие сте представителят на Министерството и Вие сте хората, които трябва да установите истината по безспорен начин, а когато не може да я установите, има презумпция за невинност и това го разбирам, и в същото време повдигам въпроса, защото продължавам да смятам, че недоверието в полицията от българското общество е много силно. То е силно, защото имаме записи, имаме неща, които са известни сред народа и той си ги говори,

и те го усещат. Конкретния случай Вие ще го тълкувате, аз не мога да Ви кажа, Вие сте органите, които ще го тълкуват, но фактът, че в рамките на тази кампания намерих един куп проблеми в опозицията и никакъв в управляващите, за мен е притеснителен. този случай най-важното е да изработим механизъм и всички ние в изпълнителната власт най-накрая да върнем доверието на хората в институциите. Това в момента в най-голяма степен зависи от Вас.

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Ще бъда кратък. Както посочих в изложението, става въпрос за 1600 сигнала, като има сигнали за представители на абсолютно всички участващи в изборите политически сили. Подходено е с необходимата сериозност и под наблюдението и контрола на прокуратурата във всеки един от тези сигнали, така че смятам, че сме постигнали едно доста високо ниво на обективност при работата по тези сигнали. Съответно за всеки сигнал и съобразно това какви доказателства има към него, със съответния интензитет се прилагат и процесуално-следствени действия. Пак казвам, няма сигнал, който да не е минал през прокуратурата, който да не е отработен и по който да не са изготвени съответните действия. Като министър на вътрешните работи съм длъжен да говоря с факти, а Вие като политик може да правите изводи, може да казвате и да изследвате усещането. Да, наистина необходимо е да работим повече за доверието на институцията, но мисля, че се справяме успешно, защото последните изследвания на някои социологически агенции показват ръст в доверието към Министерството на вътрешните работи. Благодаря на колегите, разбира се, защото това най-малко не е моя заслуга, а тя е тяхна, тъй като те работят на терен. Смятам, че сме създали такава среда и мога да Ви уверя, че работим обективно по всеки един сигнал, независимо от каква политическа сила е и дали е член на определена политическа партия. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Министър. Малко разместване правим на въпросите. Следващият е на народния представител Михаил Христов относно загробени животински отпадъци в рудниците до село Боров дол. Имате думата да развиете Вашия въпрос, господин Христов. МИХАИЛ ХРИСТОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! В края на месец юни по сигнал на жител от селото е установено загробване на – по потвърдена информация, около 100 тона животински трупове. След аутопсията на някои от животните се установява, че това е американска норка. Въпросът ми е от екологична гледна точка, защото до селото има минерални извори и другото, че това е едно сериозно престъпление.

в открит рудник в местността „Ливадите“ в землището на село Боров Дол – община Твърдица, област Сливен. Сигналът е докладван в Районна прокуратура – Сливен. Образувано е досъдебно производство с оглед наличието на данни за извършено престъпление по чл. 352, ал. 1 от Наказателния кодекс. Досъдебното производство е започнало в условията на неотложност след извършен разпит на свидетел от полицейски служител в Районното управление на МВР в град Твърдица. В Областната дирекция на МВР – Сливен, е проведена работна среща с прокурор и представители на Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен. След доклад на събраните доказателства, в условията на неотложност е извършено претърсване и изземване в местността. С помощта на багер е разкопано на дълбочина до 4 метра на местата, на които е възможно да бъдат открити веществени доказателства. С цел предпазване от замърсяване на околната среда в района процесуално-следствени действия са извършени и в присъствието на специалисти от Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен. На тях са предадени за съхранение иззетите при претърсването веществени доказателства. Установени и разпитани са общо 11 свидетели. На вещо лице към окръжен съд – Стара Загора, е възложена комплексна биолого-екологична експертиза. Извършени са лабораторни изследвания на водите от представители на Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район“ – Пловдив, тоест изследване на водата в най-близките водоизточници. На 26 август 2019 г. досъдебното производство е изискано и докладвано в Районна прокуратура – Сливен, за изпращането по компетентност на Специализираната наказателна прокуратура – София,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

В България има две официални ферми, които се занимават с това – едната е с капацитет 1000, а другата със 100 000. Така че или има някоя друга нелегална ферма, която се занимава с производството на тези ценни кожи, или причината е в някоя от двете ферми. Аз наистина се надявам в този случай да има наказани и неслучайно с колегите сме внесли законопроект, който цели точно забраната на тези ценни кожи и затварянето на фермите. Ще дам пример: за около три месеца се събраха 54 хиляди подписа, които подкрепят точно този законопроект, и това е поредният случай от Боров дол, който показва едно нехайство

уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 95 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съм внесъл въпрос относно закупуване на високоскоростни немаркирани автомобили. Уважаеми господин Министър, главният секретар на Министерството на вътрешните работи – главен комисар Ивайло Иванов, в края на месец юни заяви, че ще бъдат закупени 15 високоскоростни автомобила, които ще контролират движението по магистралите. Това е залегнало и в антикорупционния план на Министерството на вътрешните работи като мярка

заглавията, които видяхме в някои от медиите: „КАТ купува тайни патрулки по 320 хил. лв. едната с парите от глоби“. Това е свързано със заседание от 11 ноември на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на движение по пътищата, където е прието решение за увеличен бюджет. В тази връзка конкретният ми въпрос към Вас е: какви действия са предприети за закупуването на автомобилите, колко са предвидените средства и какви задачи ще изпълняват с немаркираните автомобили? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Янков. Имате думата за отговор, господин Министър Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Янков, уважаеми дами и господа народни представители! Със заповед на Министерството на вътрешните работи е създаден експертен съвет, който да изготви необходимата документация за възлагането на обществена поръчка с предмет „Доставка на 15 броя високоскоростни, немаркирани автомобили, оборудвани с необходимата техника за контрол на пътното движение“. За реализирането и провеждането на обществената поръчка от фонд „Безопасност на движението“ са предвидени финансови средства в размер на 2 млн. 550 хил. лв. с ДДС. Експертният съвет изготви проект на техническа спецификация, която е изпратена в дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ към Министерството на вътрешните работи, за провеждане на публично-пазарно проучване относно прогнозната стойност на обществената поръчка. Съгласно задължителното изискване в чл. 21, ал. 2 от ЗОП в сила от 1 март 2019 г. и след направен анализ на постъпилите предложения се установи, че предвидените финансови средства са недостатъчни, вследствие на което бяха актуализирани допълнително със сумата от 2 млн. 250 хил. лв. с ДДС. С оглед на продължаващите консултации, към настоящия момент не е стартирана процедура за обявяване на обществена поръчка. Въз основа на направен анализ на възникналите пътнотранспортни произшествия и установените нарушения по Закона за движение по пътищата възниква необходимостта от предприемането на своевременни мерки за въздействие върху поведението поведението на агресивните водачи, склонни към нарушаване на правилата за движение. Допитване до международния опит показва, че в редица европейски страни, и не само, съседна Сърбия, която е извън Европейския съюз, използват скоростни автомобили за контрол на скоростта по автомагистрали и първокласни пътища. Пример може да бъде даден и с държави като Италия, Австрия, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Унгария, Румъния, Сърбия и други. Допълнителните анализи от тези страни сочат, че след стартиране на дейностите по осъществяване контрол на скоростните режими по магистралите и първокласните пътища, жертвите в резултат на тежки пътнотранспортни произшествия са намалели с до 30%. Със закупуването на автомобилите очакваме да постигнем следните цели: въздействие върху водачи, склонни към грубо нарушаване на скоростните режими и правилата за движение, създаващи предпоставки за тежки пътнотранспортни произшествия с жертви и значителни щети; осъществяване контрол на място и по време на движение на нарушителите, които ще документират със записващи системи, установяващи час, място, вид и други, годни за административно-наказателни и наказателни преследвания; ефективност при прилагане на аудио и видео доказателствен материал; ефективност при контролиране скоростта и регистриране на доказателствен материал за стартиране на административнонаказателно производство. В заключение Ви информирам, че предприемането на подобен род мерки е част от комплексни цели, заложени в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г. работи е разработена и утвърдена Дългосрочна стратегия за изграждане на система от автоматизирани технически средства за контрол по спазване на правилата за движение по пътищата и Единен център за обработка на нарушенията, генерирани от тези технически средства. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Желаете ли думата за реплика, господин Янков? Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Министър, всички тези аргументи, които изложихте, са съобщени и на заседанието на Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение по пътищата на 11 ноември Държа да подчерта, че Комисията е под шапката на Агенцията за пътна безопасност с принципал Министерският съвет. Тоест Министерският съвет и лично министър-председателят са запознати и подкрепят тази сума, която става действително 320 хил. лв. за автомобил, след като на въпросното заседание са отпуснати, както и Вие казахте, още 2 млн. 250 хил. лв. като недостатъчни,

трябва всъщност да запишете в антикорупционния план за 2020 г. отново същата мярка 17, тъй като срокът за изпълнение е 31 декември 2019 г. и Вие не сте изпълнили тази мярка. Второ, след като очаквате конкретните задачи, изпълнявани от екипите, които ще използват тези високоскоростни, немаркирани автомобили, които са задължително с условието да развиват скорост над 250 км/ч, то е коректно да съобщим на българските граждани, че по магистралите на Република България, в рамките на тези, които съществуват – на всеки 40 км, а и по-малко, ще има такъв високоскоростен, оборудван, неразпознаваем автомобил на Министерството на вътрешните работи, който може при регистрирането на нарушение, включително да се движи със скорост над 250 км/ч, да предупредим водачите на моторни превозни средства за съществуването на тази хипотеза и то на всеки 40 км, което от гледна точка на безопасността на движението по пътищата е много рисково. При условие че дадохте примери за други страни, аз ще Ви дам пример за такава практика в Хърватска, която се оказа неефективна и вече е отменена като мярка. Според мен за тези средства Министерството на вътрешните работи трябва да се замисли и след като не е финализирана самата процедура, дали не е по-ефективно увеличаването на постовете за видеонаблюдение, патрулиращите полицаи, или автомобили на КАТ на всеки изход на магистралата, които са на малко повече от 20 км 20 км и могат да постигнат същия ефект, който очаквате Вие с 15 автомобила, закупени за сумата от по 320 хил. лв. всеки един. Извинявайте, последно не смятате ли, че тези неразпознаваеми автомобили много бързо ще станат ясно разпознаваеми за българските водачи и как мислите, че ще се гарантира тази неразпознаваемост? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Янков. Заповядайте за дуплика, господин Министър. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Янков, дами и господа народни представители! Първо, искам да отбележа, както казахте и Вие, цената, която е обявена и която обявихте и Вие, е вследствие на спазване на процедурата по ЗОП, а именно пазарно проучване. Това е резултатът от това пазарно проучване и това е съвсем обективно и Министерството на вътрешните работи няма никаква намеса в този пазарен и открит механизъм за обществените поръчки. Дали е голяма или малка, вече ще преценим оттук нататък дали си струва да го направим, или не си струва. Аз смятам, че си струва, но на база на каква цена? По отношение на примера, който дадохте, че в Хърватска този способ е отречен, аз изброих държави, които смятам, че са постигнали успехи, и то трайни успехи в противодействие на инцидентите по пътищата, и мисля, че ние трябва да ползваме този положителен международен опит, именно с тази цел направихме и това изследване. Относно Стратегията, която ние следваме, тя е комплексна, както казах. Тя включва използването на стационарни камери за заснемане на скорост, измерване на скорост, мобилни камери – така познатите сред обществото „триноги“, които убеден съм, че и Вие разбирате, че дават ефект, скоростни отсечки, които в момента се изграждат за средна скорост, но всичко това зависи от инфраструктурата и отговорността, която тя дава. Има обаче една празнина в целия този контрол, а именно документиране и доказване на агресивно поведение на пътя, което е свързано и за което е необходимо да се извърши съответният видеозапис за агресивното поведение на водача. То не винаги е свързано с превишаване на скоростта крайна сметка стационарната камера дава информация. Естествено, там се спазва Законът, но не продължава нататък. Проблемът при изброените преди това средства е, че ние реално не преустановяваме нарушението в момента на неговото извършване. Именно поради тази причина е необходимо тези автомобили да могат да развиват скорост. Те ще я развиват само когато това е необходимо, документирайки действията на нарушител. Естествено, те, за да преустановят тези действия, защото, ако ние само засечем скоростта, а той продължи да си кара до Бургас със същата скорост, рискуваме той да предизвика пътнотранспортно произшествие. Това ще е новият момент в тази процедура и скоростта ще се развива тогава, когато е необходимо, за да преустанови опасно движение на участник в движението. По отношение на неразпознаваемостта има разписани в Закона оперативни способи, при които да променя регистрацията на автомобила, още повече сами разбирате като водач, ако карате с 200 км, трудно ще възприемате подробности по автомобила, който Ви следва отзад. Ние тук търсим по-скоро ефекта на превенцията, защото, знаейки, че има такава възможност, това го показва и прилагането на този модел в други държави, хората просто няма да нарушават. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Маринов. Следва въпрос отново от народния представител Красимир Янков относно неизплатен извънреден труд на служителите на Министерството на вътрешните работи.

неразпознаваемите автомобили не са задължителни за разпознаване от водач, който бива гонен, преследван

На колко служители не е изплатен и колко са заведените дела за неизплатен извънреден труд? Моля да бъдете конкретен. Въпросът ми е продиктуван от информация от 19 ноември 2019 г. В районните съдилища в Благоевград, Петрич и Гоце Делчев има подадени общо близо 150 молби от полицаи, които настояват да им се изплатят изработените извънредни часове. За всеки един от служителите на МВР сумата е различна, но от порядъка на 1500 – 1700 лв. за периода от 2016 г. досега, като съдът е назначил по всички дела съдебно-счетоводна експертиза, която е установила, че полицаите са работили повече, отколкото им е платено, тоест има недостиг на изплатени средства на полицаите и те са си потърсили своите права по съдебен ред.

при бедствени и извънредни ситуации, разпределението на работните смени в графиците, сумарното изчисляване на работното време за служители, работещи на ненормиран работен ден. И допълвам въпроса си: как това ще се отрази на нормативната уредба и как ще се гарантира да е ясно на всеки служител,

Ви предоставям следната информация. Към 30 ноември 2019 г., тъй като въпросът беше зададен преди време, в консолидирания отчет на Министерството на вътрешните работи няма начислени задължения за извънреден труд, респективно няма начислен извънреден труд, който не е изплатен.

възнаграждения за извънреден труд за отработени до 70 часа на тримесечен период. Към настоящия момент срещу структури на Министерството на вътрешните работи са предявени 57 иска с горепосоченото правно основание, по които съдът не се е произнесъл с окончателен съдебен акт. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Янков. Желаете ли думата за дуплика, господин Министър? Заповядайте. Използвам възможността за реплика, за да Ви дам възможност, господин Министър, да отговорите и на уточняващия ми въпрос по отношение на нормативната уредба, която е от 2016 г. Тя е заварена от Вас, но Вие сте министър на вътрешните работи вече немалко време и това, че има несъвършенство в нормативната уредба по отношение на извънредния труд, трябва да Ви притеснява, защото точно Вие като израснал в тази строго йерархична система и кариерно развитие, като министър на вътрешните работи трябва да Ви интересува мотивацията, желанието за работа на служителите на Министерството на вътрешните работи, възможността да се гарантира сигурност и предвидимост по отношение на ръководене, поставяне на задачи и възнаграждение. Обръщам внимание, че с решение на са отменени част от подзаконовите нормативни актове, което според мен е нормативен хаос. Давам Ви възможността

какви точно са разпоредбите и точните текстове в подзаконовите нормативни актове, които касаят възнаграждението на всеки един от тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Янков. Желаете ли думата за дуплика, господин Министър? Заповядайте. Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Янков, уважаеми дами и господа народни представители! Естествено, господин Янков, че ме притесняват проблемите с извънредния труд, тъй като аз помня години, когато това дори не беше в закон и не се отчиташе въобще за положен труд. Към настоящия момент заявявам, че в Министерството на вътрешните работи положеният извънреден труд се заплаща своевременно и към момента нямаме задължения към служители, положили и отчели извънреден труд. Това, което представлява спор сред служителите, е по отношение на тези служители, които работят на смени, и техният

окончателно съдебно решение, естествено, ние ще се съобразим с решението на съда. По отношение на отпадналата Наредба за разпределение на работното време, както казахте Вие, тя е от 2016 г., беше в процес на съдебен спор, който завърши с решение на ВАС, което не подлежи на обжалване. Съдът е изложил съответните мотиви. На база на тези мотиви съм разпоредил и е качена за обществено обсъждане промяна на наредбата, но като цяло предстои промяна на наредбата във връзка с приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи. По проблема с извънредния труд дори правих Национално съвещание точно с такава тема, тъй като това е много сериозен проблем. Целта беше, първо, да се внесе яснота по отношение на полагането и отчитането на извънреден труд, защото голяма част от тези дела са свързани точно с непознаване от определени хора на нормативната база, което съответно е техен пропуск. Ние ще се съобразим с всяко едно решение на съда, така че да защитим трудовите права на нашите служители. Аз особено държа на това нещо. В тясно взаимодействие и обсъждане на тези промени съм със синдикатите и държа да се чува тяхното мнение. Надявам се да стигнем до решение, което да удовлетвори и двете страни. В никакъв случай няма да допусна да се полага и да не се изплаща извънреден труд. Също така моята политика е, може би оттам става и объркването: не забранявам полагането на извънреден труд, но създадох организация той да се полага наистина когато е крайно необходимо и да има резултат от този положен извънреден труд, което доведе до

Продължаваме със следващия въпрос от народния представител Крум Зарков относно противодействие на разпространението на наркотици в училищата и на търговията с наркотици по интернет. Имате думата, уважаеми господин Зарков.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 В тази стратегия ще бъдат въвлечени много ведомства, много агенции под водещата роля на Министерството на здравеопазването, но, разбира се, важна е и ролята, която ще играе Министерството на вътрешните работи. Много са предизвикателствата, пред които са пред които са изправени българските полицаи, имайки предвид динамиката, появата на все нови и нови психотропни и психоактивни вещества, нови химикали за тяхното производство, нови начини за трафикиране и за тяхното разпространение, географската ситуация на страната ни, която я прави транзитна практически за всякакви видове наркотици. Четейки проекта на стратегия, който, надявам се, скоро ще влезе в Министерския съвет, интерес предизвикаха две предизвикателства, пред които ведомството Ви е изправено, и бих искал да знам какво правите, за да ги преодолеете, а именно: ограничаването на разпространението на наркотици в училищна среда, в училища или около училища, и използването

Уважаеми господин Председател на Народното събрание, уважаеми господин Зарков, дами и господа народни представители! отчита сериозността на проблема с разпространението и употребата на наркотични вещества от младите хора и изразеното отрицателно въздействие върху тяхното бъдеще. За противодействие на престъпленията, свързани с наркотици, наркотици, се прилагат Наказателният кодекс, Наказателно-процесуалният кодекс, Законът за Министерството на вътрешните работи, Законът за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. В рамките на законово определените правомощия МВР извършва превантивна, контролна, оперативно-издирвателна и аналитична дейност, насочена към предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на престъпления, свързани с наркотични вещества и прекурсори. Новата Национална стратегия за борба с наркотиците за периода 2020 – 2024 г. е хоризонтална инициатива на 14 министерства и агенции с водеща роля на Министерството на здравеопазването. Планирани са редица дейности на национално ниво по отношение на ограничаване на разпространението на наркотични вещества в училищата и търговията с новите психоактивни вещества в интернет. Основните цели са ограничаване на търсенето и предлагането на наркотични вещества и подобряване на координацията между институциите на национално и международно ниво. За противодействие на разпространението на наркотични вещества в районите на училищата МВР осигурява засилено полицейско присъствие. Целта е да не се допускат противообществени прояви и престъпни посегателства срещу и от малолетни и непълнолетни лица. МВР осъществява превенция по отношение на децата в училищна възраст посредством изграждане на модели за безопасно поведение. Служителите на Министерството на вътрешните работи изнасят лекции по Национална програма „Работа на полицията в училищата“. Веднъж месечно провеждат уроци в Час на полицая по разработени 26 теми. Знанията включват и темата „Наркотици“. Разясняват се законовите и здравните последствия, свързани с разпространението и употребата на психоактивни вещества. Уроците обхващат две възрастови групи ученици – от 12 до 15 и от 15 до 18 години. Органите на Министерството на вътрешните работи провеждат срещи с директорите на учебните заведения за съгласуване на съвместни действия за осигуряване на сигурността в районите на учебните заведения. В училищата се извършват превантивни дейности сред рискови групи, както и индивидуална работа с проблемни ученици. Провеждат се специализирани полицейски операции за установяване на малолетни и непълнолетни лица, пласьори на наркотични вещества и употребяващи такива. Проверяват се питейни и увеселителни заведения за присъствие на деца без придружител. От СДВР и областните дирекции на МВР ежемесечно се докладват постигнатите резултати и се извършва анализ на средата за сигурност в отделните райони на страната. През периода януари-октомври 2019 г. са проведени 4109 специализирани операции, проверени са 8038 училищни района, питейни и увеселителни заведения и са задържани 6978 лица. Регистрираните престъпления, свързани с наркотици, намаляват с 3%, а разкриваемостта е 70% – с 6,5 пункта по-високо от същия период на миналата година. осъществява мониторинг на интернет пространството с цел ограничаване на виртуалната продажба на наркотици. Онлайн търговията се осъществява както във видимата мрежа, в която се разпространяват вещества под формата на легални стимуланти – билка, чай, соли за вана, смеси от екзотични аромати и други такива, така и в даркнета, където е невидимата част на интернет пространството. Следи се разпространението на наркотични вещества, техните прекурсори и новите психоактивни вещества, включени в Националния съдържащ растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве. Служителите на МВР участват при актуализирането на този списък. Нашият опит показва, че за противодействие на разпространението на наркотици се налага обединяване на усилията на всички институции, на неправителствените организации,

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря и на Вас, господин Министър, за изчерпателния отговор. Оценявам високо усилията, които полага Министерството на вътрешните работи. Ние разбираме добре, че не може просто с лека ръка да се заличи този проблем – той е доста комплексен. Насърчавам Ви да продължите с тези класически мероприятия, които Вие изредихте, а именно засиленото полицейско присъствие около училищата, лекциите, които давате, връзката с директорите на училищата, специализираните операции, проверките на питейните заведения за хора без придружител. Всичко това трябва да продължи. Идеята на моя въпрос е също да обърна внимание както върху важността на тази стратегия, която малко тромаво се придвижва към Министерския съвет – може би вече е време да бъде разгледана, за да може да бъде прилагана и да може да бъде обезпечена с финанси, така и върху новите предизвикателства, към които са изправени всички органи на реда в света – непрекъснатата поява на нови и нови наркотици, така наречената дизайнерска дрога, която дълго време остава легално продавана, докато не бъде забранена и фактът, че в Стратегията е записано, че страната ни още не разполага с напълно оборудвана лаборатория, която да идентифицира новите такива вещества. Министърът на здравеопазването ни увери, че скоро ще има такава. Упражнявайте и този натиск, тъй като е Ваша работа и на Института по криминология, ще се обслужва с тези неща, както и виртуалното пространство, и нещата, които се случват с тях. Затова моят призив е: наред с всички мероприятия, които правите, да държите тази тема на дневен ред, да държите тази тема в общественото съзнание и в съзнанието на хората, които са отговорни, в това число училищни директори, съдържатели на заведения, защото знаете, че напрежение има, то съществува, особено в центровете на големите градове, където хората се притесняват, че около децата им се въртят дилъри или че децата им могат в мрежата, била тя светла или тъмна, да попаднат на вещества, които да провалят техния живот и в крайна сметка обществената ни тъкан. Още веднъж Ви благодаря и Ви насърчавам да продължите с усилията по този въпрос. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Следващият въпрос към министър Маринов е от народния представител Боряна Георгиева относно електронните гишета за автоматизиран граничен контрол. Имате думата, уважаема госпожо Георгиева. БОРЯНА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 през 2012 г. на летище София бяха инсталирани съвременни електронни гишета за автоматичен граничен контрол. Те дават възможност за ускорено преминаване през паспортен контрол и улесняват пътуващите от Европейския съюз и европейското икономическо пространство, разполагащи с електронно читаеми документи за самоличност. Освен това електронните гишета осигуряват най-висок контрол и сигурност на проверка чрез сканиране на документа. Те гарантират сигурна проверка на пристигащите в България чрез лицево разпознаване и сравняване на пръстови отпечатъци. Техниката е закупена с европейски пари и е струвала около половин милион лева. Още през месец май 2018 г. обаче старши комисар Бисер Костадинов заместник-директор на Гранична полиция, даде информация пред медиите, че от 2015 г. системата е без поддръжка, като пътниците преминават само през едното гише, тъй като другите не работят. Причината е, че към момента няма компания, която да поддържа тази система. Договорът с австрийската фирма, изградила системата, е сключен без да е ясно кой ще поправя апаратурата след гаранционния период, а компанията вече няма представителство у нас. Обявените обществени поръчки за поддръжката на електронните гишета не се провеждат поради липса на кандидати. Към този момент вече нито едно от гишетата не функционира по предназначение, а стоят като паметници. Това води до образуване на опашки от чакащи – проверка на пътници, и значително увеличава времето за паспортен контрол, което пък създава неудобство за пътуващите и същевременно застрашава граничната сигурност на страната ни. В тази връзка бих искала да Ви попитам: как стои към днешна дата въпросът с функционирането на тези устройства и каква е причината те да не се използват? Все още ли няма желаещи за обявените обществени поръчки, за тяхната поддръжка и защо? Защо е сключен договор за изграждане на тази система, без да е предвидено кой ще се грижи за нейната поддръжка, тъй като у хората остава впечатлението, че единствената причина е била само усвояването на европейски средства по този проект? Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.

изграждането на електронните гишета за автоматизирани гранични проверки на ГКПП аерогара София е финансирано по Годишна програма 2010 г. от Фонда за външните граници – Дейност 5: „Изграждане на автоматизиран граничен контрол за граждани на Европейския съюз“. Системата е инсталирана и въведена в експлоатация на 30 юни 2012 г., като гаранционната поддръжка по договора е 36 месеца от датата на приемане на изпълнението. Предвид спецификата на изградената система на аерогара София и с оглед факта, че тя е първата в Република България, преди изтичането на гаранционния срок Главна дирекция „Гранична полиция“ е инициирала процедура за финансово осигуряване на следгаранционната поддръжка на системата „Електронни гишета“ със средствата по национална програма от фонд „Вътрешна сигурност“. Главна дирекция „Гранична полиция“ като бенефициент подготвя и актуализира необходимите документи и през 2017 г. и и 2018 г. проведе процедури за възлагане на обществени поръчки, като същите са прекратени поради неподаване на оферти от потенциални изпълнители. Допълнително е отправено запитване до Централата на фирмата, разработила интегрирания софтуер, използван за управление на автоматизираните електронни гишета на ГКПП аерогара София. От получения отговор става ясно, че фирмата вече не осъществява дейност в България и не е в състояние да поеме задължения, свързани с поддръжката поради липса на фирмени ресурси. Към настоящия момент електронните гишета не се използват поради обективна невъзможност от сключване на договор за осигуряване на следгаранционна поддръжка, както и поради технически причини. Главна дирекция „Гранична полиция“ е в процес на документална подготовка за обявяване на нова обществена поръчка за поддържане и модернизация на електронните гишета, включително и тези на аерогара София. За следгаранционна поддръжка е осигурено финансиране по друг финансов инструмент, а именно Фонд „Вътрешна сигурност“, поради това че през 2015 г. приключи изпълнението на дейностите, финансирани по Фонд „Външни граници“. С оглед предстоящото въвеждане на нова общоевропейска система за граничен контрол „Вход/изход“ се предвижда и инсталиране на допълнителни системи за автоматизиран граничен контрол на аерогара София с възлагане по реда на Закона за обществените поръчки, като се очаква реализирането и изпълнението на проекта да приключи до края на 2020 г. Това е общоевропейска система с общоевропейски изисквания, което ще обхване всички външни граници на Европейския съюз. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър.

и не съм учудена от това, което чух. Надявам се, си давате сметка, че отстрани това, което излиза като ситуация пред хората, е малко абсурдно. Изхарчена е огромна сума пари за нещо, което от много време не функционира – 500 хил. лв. са много средства от парите на българските данъкоплатци. Например ще Ви кажа, че тези пари се равняват на три детски линейки не една, а три. Няма нужда да обяснявам колко е важна линейката за здравеопазването – ние самите от ВОЛЯ дарихме преди 3 години една такава на Също така преди година-две първата детска линейка беше дарение. Хората събират пари, за да даряват линейки, а в същото време някой харчи парите на данъкоплатците за нещо, което не функционира. Вие казвате: 36 месеца гаранция, но след като минат тези 36 месеца гаранция, въобще не е предвидено какво ще се случи с тези електрони гишета и дали ще има някой, който да отговаря за тяхната поддръжка. Ние от ВОЛЯ винаги сме повтаряли, че добрият държавник се грижи за всеки лев от джоба на данъкоплатците. Във време, в което постоянно ни се повтаря, че няма пари за пенсионерите, няма пари за децата, няма пари за младите семейства, да си затваряме очите за подобни недомислени разходи е недопустимо. Призовавам Ви, господин Министър, да вземете мерки или тези машини да заработят, а не да стоят като част от интериора на летище София, или виновните за това разхищение да бъдат подведени под отговорност. Благодаря Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева. Продължаваме с последния въпрос към министър Маринов от народните представители Кристиан Вигенин и Николай Пенев относно изграждане на кризисни и бежански центрове в Елхово и Любимец. Заповядайте, уважаеми господин Вигенин.

на 12 март 2019 г. беше обявена обществена поръчка за изграждане на площадки за разполагане на контейнери, цитирам: „в Елхово, Малко Търново, Любимец на стойност 8 млн. 313 хил. 900 лв. без ДДС, финансирани с европейски средства от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“. След силна обществена реакция поръчката беше свалена под предлог, че са налице технически пропуски. За отстраняването на тези очевидно много сериозни пропуска бяха нужни 9 месеца, за което време минаха европейските и местните избори. В резултат на това на 6 декември 2019 г. МВР обяви ревизирана обществена поръчка за изграждане на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение само в Елхово и Любимец, без Малко Търново, на стойност 8 млн. 339 хил. 125 лв. със същата идентификация на проекта, финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“. В тази връзка бихме желали да Ви попитаме: кое налага изграждането на тази инфраструктура, която очевидно, независимо от новото име, ще представлява площадка с контейнери за настаняване на бежанци или съответно емигранти? Планирани ли са двата центъра, респективно двете площадки, да бъдат елемент от обсъжданите на европейско равнище намерения за изграждане на бежански или емигрантски центрове по границите на Европейския съюз, от които те да бъдат преразпределени впоследствие? Кои са причините за отпадането на Малко Търново от

Във връзка с поставения от Вас въпрос искам да Ви уверя, че политиката на Министерството на вътрешните работи в рамките на общата политика на Република България по въпросите на миграцията и убежищата следва принципите на откритост и пълна прозрачност по отношение на българското общество. Министерството на вътрешните работи осъществява тази политика при взаимодействие и информираност на съответните общински и местни власти. Също така Министерството отчита необходимостта от публичност и чрез медиите своевременно информира местното население за всички предприемани мерки. Що се отнася до Вашите притеснения относно изграждането на мигрантски центрове по границата на Европейския съюз за преразпределение на бежанци, то ще Ви припомня, че позицията на българското правителство е категорична и непроменена до момента, а именно намиране на общо европейско решение на проблема, което не създава допълнителни тежести за страните членки на първа линия, каквато е България. В този смисъл няма как Министерството на вътрешните работи да провежда политика, която да противоречи на общата политика на правителството и държавата. В рамките на своите правомощия МВР работи категорично и последователно за противодействие на нелегалната миграция и на миграционните маршрути през страната. Както добре знаете, инвестирани са и продължават да се инвестират значителни финансови средства от държавния бюджет и европейските фондове за изграждане и поддържане на преградно съоръжение на инфраструктура и на техническо оборудване в пограничните райони на страната. В рамките на тези инвестиции и след отстраняването на технически пропуски на 9 декември 2019 г. Министерството обяви обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи (инженеринг) за изграждане на инфраструктурни райони райони с мултифункционално предназначение за нуждите на Министерството на вътрешните работи“ за градовете Елхово и Любимец. Средствата над 8 млн. 300 хил. лв. са осигурени по Механизма за спешно подпомагане на европейския фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Общата стойност на помощта, договорена през 2016 г., е 160 млн. евро, от които са усвоени близо 90%. Те са предназначени както за инвестиции в технически средства и системи за наблюдение и охрана на границата с Турция, така и за текущи разходи за обекти на територията на Министерството, използвани за нуждите на Гранична полиция и Дирекция „Миграция“. Затова поръчката предвижда изграждането на така наречената мултифункционална инфраструктура и използването ѝ от двете звена на Министерството на вътрешните работи при евентуална кризисна ситуация. Същите площадки е предвидено да бъдат използвани още при бедствия и други кризи, които не са тясно свързани с мигрантски натиск.

При отстраняването на пропуските в първоначалния вариант на поръчката бе извършен и нов функционален анализ. Според него изграждането на три площадки би създало затруднения при координация на задачите по управлението им. В резултат след съгласуване с Европейската комисия проектът за съоръжение при град Малко Търново отпадна от първоначалните планове. Размерът на средствата е в рамките на първоначалния обем, тъй като са предвидени допълнителни дейности по отношение на двете площадки, останали в процедурата.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, колеги! Аз благодаря за отговора. Ние, разбира се, ще продължим да следим работата по тези обекти – как се развива реализацията на самата поръчка, фирмите, които ще спечелят евентуално. Но все пак някои доуточняващи въпроси: какви са нуждите на Министерството на вътрешните работи – така както е формулирана нуждата от тази инфраструктура, и как тези обекти се вписват в цялостната политика на Република България по въпросите на емиграцията, особено когато говорим, че и това е една от гордостите на правителството, и на Вас персонално – за нулевата емиграция? Второ, казвате, че поддържате добра комуникация по тези въпроси с населението. Тук не бих се съгласил, но вероятно кметовете са информирани за това какво предстои, но все пак какво направихте, за да информирате гражданите и да ги успокоите, че тези площадки не са свързани с подозренията, които ние неслучайно отчетливо изяснихме в нашия въпрос и на които Вие отговорихте? Накрая бих казал, че очевидно – за нас е ясно, че има пари за усвояване, но все пак внимавайте, когато се дават пари какво след това може да бъде поискано. Ние имаме съответните решения и на Народното събрание по тези теми, но това са чувствителни въпроси. България има ясна позиция, но времето се променя. Притесненията ни са, че стъпка по стъпка се върви към неща, които в края на краищата могат да се окажат в противоречие с нашите интереси и с нашите позиции. Пак казвам, ние ще следим тези въпроси. Наистина Ви моля, по такива чувствителни теми комуникирайте по-сериозно. Намерете начин Министерството на вътрешните работи да обяснява тези въпроси на гражданите, за да няма след това подозрения за истинските цели на такива действия. Накрая бих казал, че все пак, когато се поддържа такъв капацитет, вероятно има и немалки разходи по поддържане на тази инфраструктура. За нас ще бъде интересно да знаем има ли такъв разчет, какво би струвало това? Ако не, разбира се, по-нататък ние ще следим тези теми, ще задаваме и нови въпроси. Благодаря.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вигенин, дами и господа народни представители! България подкрепя създаване на механизъм, с който да се подобри управлението на миграцията при справедливо споделяне на тежестите, без да се възлагат допълнителни задачи на държавите на първа линия. В тази позиция сме обединени с Гърция, Кипър и всички държави, които са в нашата ситуация. Този механизъм трябва да е приложим за всички маршрути, за всички държави – членки на Европейския съюз, и да защитава интересите на всички държави членки. Европейската комисия анонсира нов пакт по миграция и убежище, който трябва да бъде представен в първите месеци на следващата година. Очакваме Европейската комисия да вземе предвид всички специфики в практиките, произтичащи от типа външна граница. България настоява за спазване на пакетен подход, така че да не се допусне нарушаване на баланса между справедливост, солидарност и отговорност. Постигането на баланса виждаме в няколко аспекта: помощ за държавите на първа линия, чийто капацитет за прием е изчерпан именно чрез трансфер на лица към държави членки във вътрешността на страната. Когато държавата на първа линия е с изчерпан капацитет за настаняване на такива лица, да има механизъм, който да позволява трансфер към вътрешността на Европа като крайна форма на солидарност в кризисни ситуации, работещ Общ европейски механизъм за връщане, включващ стимули и лостове за въздействие и адекватна подкрепа в кризисни ситуации на засегнатите държави. България наистина отстоява неотменно от тази своя позиция, включително и на последните заседания. Надяваме се Европейската комисия да се съобрази с тази наша позиция. Пак казвам, ние не сме сами в тази позиция – с нас са Гърция и Кипър като Кипър като държави, които са на първа линия и в момента са много по-засегнати дори от България по отношение на кризата. По отношение на двата обекта, където ще се изграждат тези площадки, искам да Ви уверя, че е информирана местната власт – кмет, областен управител. Пусната и разпространена беше съответната информация по национални медии.

е зает близо на 50%, но това е променяща се цифра, тъй като тези лица ще бъдат изпращани към страните по произход. Към момента той се занимава с тази дейност и това е територия на Министерството на вътрешните работи, строго охраняване от затворен тип. Що се касае до обекта в Елхово, той също е обект на Гранична полиция. В него има изградени такива здания, така че тази мултифункционална площадка ще допринесе за разширяване на неговия капацитет. Пак казвам, никой не говори за настаняване на мигранти, които идват от Европа в България, или настаняване мигранти по границата. Става въпрос за подготовка и реакция при различни кризи от различен характер. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Последният въпрос към министър Маринов е отново от народния представител Кристиан Вигенин относно наличие на информация за местонахождението на лицата Пламен Галев и Ангел Христов. Заповядайте, господин Вигенин. КРИСТИАН ВИГЕНИН (БСП за България): Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Лицата Пламен Галев и Ангел Христов, известни като братя Галеви, са обявени за издирване от Интерпол с червена бюлетина от месец май 2012 г. Няма да припомням историята около тях. Тъй като имената им се споменаваха често по време на предизборната кампания, бих искал да Ви попитам: получавали ли са до момента в МВР сведения за евентуалното местонахождение на двете издирвани лица, включително по линия на партньорските служби? Засичани ли са в този период, включително през последните месеци, техни контакти – преки или чрез посредници, с български граждани на територията на Република България? Благодаря.

Отговорът ще бъде кратък не защото е последен, а защото по-голяма част от информацията представлява служебна тайна. Във връзка с така поставения въпрос мога да Ви предоставя следната информация: през месец май 2012 г. лицата Пламен Галев и Ангел Христов са обявени за общодържавно издирване на територията на Република България и за международно издирване в Шенгенската информационна система, както и с червен бюлетин на Интерпол. Двете лица се издирват във връзка с присъди на Окръжен съд – Кюстендил, на Софийския апелативен съд и последващо решение на Върховния касационен съд, с което им е наложено наказание в размер на пет години лишаване от свобода. В хода на оперативно-издирвателните мероприятия, които се предприемат както на територията на страната, така и в сътрудничество с Интерпол и партньорските служби, са постъпвали и продължават да постъпват оперативни данни, касаещи двете издирвани лица. Тези данни се проверяват своевременно от съответните структури на Министерството на вътрешните работи, когато се отнася за територията на страната, и със съдействието на Интерпол и съответните партньорските служби, когато са свързани с територията на друга държава. Конкретните оперативни данни, касаещи издирваните лица, са класифицирана информация и в този смисъл са защитени от Закона за защита на класифицираната информация. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Господин Вигенин за реплика? Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз разбирам, че някои от нещата не могат да се кажат, но можехте поне донякъде малко повече информация да ни дадете. Какъв беше поводът всъщност да задам този въпрос? На 1 ноември 2019 г. в сутрешния блок на една от националните телевизии министър-председателят на Република България господин Бойко Борисов заяви следното, цитирам, свалил съм го от видеото: „Братя Галеви са ѝ помогнали на Манолова през ромските лидери. Това не значи, че от това някъде нямат влияние върху ромските босове. Няма да ме учудят, ако и на втория тур правят такива магарии“ респективно на първия са ги направили. В тази връзка уточняващите ми въпроси: Първо, министър-председателят съобщава за престъпление – купуване на гласове, което е извършено, и изразява предположение, че отново ще се случи. Вие предприехте ли мерки за проверка на тези твърдения за вече извършеното престъпление и какво предприехте да бъдат предотвратени нови за втория тур? Второ, министър-председателят съобщава на практика, че така наречените братя Галеви поддържат контакти с лица – ромски босове, респективно в България, и са способни да влияят върху изборния процес. Какво предприехте, за да идентифицирате тези ромски босове и да потърсите чрез тях информация за двамата осъдени бегълци? Последно, ако нищо не сте предприели, това значи ли, че няма комуникация между министър-председателя и МВР и съответно министър-председателят има информация, която не Ви е предоставил, а Вие не сте я поискали или министър-председателят говори чисто политически, без да съзнава, че на практика предоставя невярна информация,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вигенин, дами и господа народни представители! Както казах, оперативната информация, и явна такава, която е постъпвала по отношение на лицата, е проверявана. Казах, че това е класифицирана информация и не може да бъде разкрита на този етап. По отношение на всички останали сигнали, постъпващи от медийното пространство, от конкретни податели, те съответно са проверявани. Тези, които са представлявали престъпление, са докладвани в съответните компетентни прокуратури, но това беше в рамките на отговора на първия въпрос от господин Кутев. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Министър. Да благодарим на министър Маринов за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към Десислава Танева – министър на земеделието, храните и горите. Първият въпрос е от народния представител Кристина Сидорова, относно Природен парк „Българка“. Заповядайте, госпожо Сидорова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, госпожо Министър, дами и господа народни представители! Природен парк „Българка“ е обявен за такъв през 2002 г. със заповед на министъра на околната среда и водите. Разположен в сърцето на Стара планина, идеята на създаването му е да опази масивите от стари букови гори, както и изворите на река Янтра и притоците ѝ в горната ѝ част. Тук се срещат 70% от всички видове лечебни растения в България. В парка се намира и Историческият комплекс „Шипка – Бузлуджа“. Почти цялата територия на Природен парк „Българка“ е включен и в „Натура 2000“. От създаването си до момента, това вече са 17 години, Паркът е реализирал редица проекти. Бил е бенефициент на Оперативна програма „Околна среда“, на Оперативна програма „Административен капацитет“, на Фламандската програма за сътрудничество. За съжаление обаче, през последните две години дейността на Природен парк „Българка“ е почти преустановена. Намален е щатът на Парка, а красивите сгради, където се помещава, в момента пустеят. Може да се види с просто око, когато се мине покрай Парка, че там дейност няма. Инициативите, които преди години бяха десетки, сега са единици. Не е ясно и кой ръководи Парка. В тази връзка въпросът ми към Вас е: какво се случи с Природен парк „Българка“? Каква е визията за неговото бъдеще? Какви са средствата, предвидени за неговото функциониране за следващата 2020 г.? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Сидорова. Имате думата за отговор, госпожо Министър.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Сидорова, уважаеми колеги народни представители! Природен парк „Българка“ е обявен със заповед от 9 август 2002 г. на министъра на околната среда и водите с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Централна Стара планина, флората, фауната и културно-историческото богатство на района и обхваща обща площ от 21 772,2 хектара.

не е стартирана процедурата за междуведомствено съгласуване. Въпреки липсата на утвърден план за управление Дирекцията на Природен парк „Българка“ изпълнява всички дейности, за които е създаден. През миналата година са организирани и проведени всички традиционни мероприятия и са отбелязани важните дати от природозащитния По отношение дейностите по опазване на биологичното разнообразие през месец октомври тази година е проведен традиционен мониторинг на кафявата мечка в базата при село Поток, продължават дейностите по възстановяване и отглеждане на редки и застрашени от изчезване видове от флората и фауната. помощ на хищните птици при възможност се извършват подхранвания и на изградената за целта площадка за грабливи птици в село Мръзеци, община Трявна. За гарантиране безопасността на туристите са обходени и маркирани всички екопътеки на парка, като са огледани маркировки, състояние на инфраструктурата и координати, които са засечени с GPS. Предстои осъществяването на нова съвместна инициатива със зоопарка в Габрово. Дирекцията на Парка ще бъде партньор в Стратегията за бъдещото развитие на зоопарка, като в него ще бъде обособен екологичен природозащитен образователен център, в който да се организират и провеждат природозащитни кампании, периодични, постоянни изложби, лекции, образователни дейности и занимания. Да, Вие сте права, че персоналът е изключително намален. Понастоящем Дирекцията на Парка се управлява от временно изпълняващ длъжността „Директор“ поради нуждата от дълго възстановяване на титуляра след прекарване на тежко заболяване. Въпреки малобройния екип на Дирекцията на Парка и ограничения бюджет, с който разполага парковата дирекция, се изпълняват съвестно

защитените територии. През годините Парк „Българка“ показа как трябва да се работи – за съжаление, през последните две години това не се случва. Надявам се директорът, който претърпя тежко заболяване, да се възстанови и Министерството на околната среда и водите да направи необходимото Природен парк „Българка“ отново да заработи с пълния си капацитет. Относно общите мероприятия със Зоопарк – Габрово, малко ми е странно това, защото зоопаркът е с отнет лиценз и повече от половин година той не функционира. Надявам се добрите намерения да не останат само на хартия, а да се случат за в бъдеще. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Благодаря, уважаема госпожо Сидорова. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Александър Мацурев относно опазване на пчелните семейства. Имате думата, господин Мацурев.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 През настоящата година постъпиха множество сигнали и оплаквания във връзка с отравяне на пчелни семейства и неспазване на разпоредбите на Наредбата за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне. В тази връзка е важно да споделите какви действия предприе Министерството

Благодаря, уважаеми господин Мацурев. Имате думата за отговор, госпожо Министър.

от пчели, растения и растителни продукти със заповед на директора на БАБХ е утвърдена стандартна оперативна процедура за установяване на причините за подмор на пчели и съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за защита на растенията и Закона за пчеларството. Създадена е работна група и към момента продължават обсъжданията за изменение и допълнение на Наредба 13 от 2016 г., като се предвижда забрана за използване на продукти за растителна защита със знак SPe8, който означава „опасно за пчели“, през светлата част на денонощието. Предвижда се също така земеделските стопани, ползващи продукти за растителна защита, да са преминали съответно обучение и да ползват консултанти преди употребата им. Важно е да се посочи, че последната дерогация от страна на Република България относно забраната за използване на неоникотиноиди, водещи до повишена смъртност на пчелните семейства, е от 2017 г. През 2018 г. и 2019 г. тези продукти не са използвани. С цел осигуряване на информираност и прозрачност на сайта на БАБХ има публикуван регистър на издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, както и списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по съдържащи се в тях активни вещества. В допълнение има публикуван списък на разрешените за употреба инсектициди, където в отделна колона със знак SPe8 са означени всички опасни за пчелите продукти, които изискват и допълнително внимание при употреба. Предприети са стъпки за по-лесна регистрация на биопестицидите и всички щадящи пчелите продукти за растителна защита, тъй като стандартната процедура по регистрация на нов продукт е дълга Считано от 15 март 2020 г. в областните дирекции по безопасност на храните ще има дежурни инспектори, включително в почивните дни, които ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани третирания с продукти за растителна защита. Предприети са мерки за внедряване на електронна платформа за оповестяване на предстоящи третирания на земеделските площи с продукти за растителна защита, което е едно от основните искания на пчеларите. По този начин ще се подпомогне и официалният контрол във връзка със спазване изискванията на Наредба 13 от 2016 г. По отношение на нелегалния внос в страната на продукти за растителна защита Министерството работи съвместно с останалите страни членки, в това число и Европол, като в периода от 15 януари до края на май се извършват съвместни проверки със служители на НСБОП, Гранична полиция, МВР. Предприети са законодателни

в която да се изследват проби от умрели пчели за наличие на остатъци от пестициди. В момента текат процедури по акредитация на лабораторията в Българска служба по акредитация. 2020 г. е обявена за Година на растителната защита. В рамките на предвидените мероприятия е планирано да се осигури допълнителна информация за възможностите за употреба на щадящите пчелите продукти. С цел осигуряване на разнообразна паша за пчелните семейства в Индикативния график на Програмата за развитие на селските райони за 2020 г. по горските мерки е предвидено залесяване на 23 000 декара само с медоносни видове. Не на последно място, отчитайки състоянието на пчелните семейства у нас през 2019 г., на земеделските стопани, отглеждащи пчели, беше предоставено трикратно подпомагане под формата на държавна помощ от типа де минимис, като бяха осигурени финансови средства в размер на общо 8 млн. 600 хил. лв., а на практика всяко от тях получи с близо 20% по-високо подпомагане по тази линия, отколкото предходната година. Благодаря, уважаема госпожо Танева. Желаете ли думата за реплика? Заповядайте, господин Мацурев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Министър, аз искам да благодаря най-напред за изчерпателния отговор, който дадохте. Наистина това е много, което правите като министър, както и Вашият екип, за опазването на пчелните семейства.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

Моят въпрос е относно тригодишната пчеларска програма и новите аспекти и възможности. Уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Всички ние знаем, че България използва европейски инструмент за подпомагане на пчеларите и предоставя подпомагане в тази връзка. Важно е обаче такава подкрепа да има и към неправителствените организации, които са много на брой в сектора, и по този начин ще се даде възможност да обхване и включване на повече пчелари в организации, като това би било първа крачка към обединение на сектора. В тази връзка, уважаема госпожо Министър, много бих искала да ни запознаете с новите аспекти и възможности относно тригодишната пчеларска програма. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, госпожо Димова. Имате думата за отговор, госпожо Министър. Уважаеми господин Председател, госпожо Димова, уважаеми колеги, дами и господа народни представители! Националната програма по пчеларство за новия период 2020 – 2022 г. е разработена с широкото и активно участие на браншовите организации в пчеларския сектор. Тя е одобрена с Решение 2019-974 на Комисията от средата на тази година за одобряване на националните програми. За изпълнението ѝ е определен общ бюджет за трите години от прилагането ѝ в размер на 19 млн. 199 хил. 412 лв., 50% европейски и 50% национални средства, който бюджет надвишава с 35% този за предходния тригодишен период. Това е една нова по своя характер програма, чрез която се поставя акцент на пчеларските сдружения и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти с цел преодоляване на раздробеността и съществуващото разделение в сектора към настоящия момент. ползватели на помощта в по-голяма част от мерките и дейностите, което е новост спрямо предходния период и е важно за пчеларите в България. Помощ за пчеларските организации е предвидена по мярка А – „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, в която за първи път се финансират разходи за обмен на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства, както и провеждането на пазари, на които ще се предлагат пчелни продукти от местни пчелари. Особено внимание отделям на тази мярка, защото това е дейност, за която браншовите пчеларски организации винаги са настоявали да получават подпомагане, сега ще могат да се възползват от мярка А. Специално внимание се отделя за две нови дейности по мярка Б – „Борба срещу вароатозата“, свързани с проучване на наличие на резистентност на причинителя на вароатозата към финансираните от програмата ветеринарномедицински продукти, както и за наличие на заболяването на нозематоза и разпространението на територията на страната, където отново бенефициенти по дейностите са пчеларски сдружения. По отношение на мярка В – „Рационализиране на подвижното пчеларство“, за първи път ще се финансират разходи за придвижване на пчелните семейства по време на медосбор. Целта е по-ефективно използване на цъфтящата растителност, което ще осигури разнообразна пчелна паша, както и запазване на биоразнообразието. Нова дейност е включена в мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“, цел да се подпомогнат пчеларите да продават по-лесно своите продукти и да увеличат тяхната стойност. Чрез осигуряване на средства за изследване на хранителните запаси – мед, прашец на пчелните семейства, за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми ще се установи качеството на хранителните запаси като част от факторите за доброто презимуване на семействата. Тук отново бенефициенти са пчеларските сдружения – обръщам внимание. Важно място заема и мярка Е, чрез която ще се финансират приложни изследователски програми в областта на пчеларството. Като тази част от мярката е мониторингът на остатъци от пестициди в пчели от пчели от райони с интензивно земеделие. Той ще помогне при решаване на проблемите, свързани с евентуално хронично отравяне на пчелните семейства, което е честа предпоставка за отслабване на имунитета им и с последващо влошаване на здравословното състояние. За допълнително улеснение на одобрените за подпомагане пчелари, които не разполагат Държавен фонд „Земеделие“ прилага схема за кредитиране със средства на Фонда. Облекчените условия на схемата за кредитиране позволяват на бенефициентите по Националната програма по пчеларство да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти за част от мерките. от мерките са включени нови дейности, в това число темата, свързана с мониторинг на остатъците от допустими пестициди в пчели, кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. По част от тях могат да кандидатстват и групи или организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти,

за новата обща селскостопанска политика и възможности за неговото подпомагане. Надявам се, че новата програма ще даде по-големи възможности на сдруженията за подкрепа на тяхното производство. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Министър.

Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, благодаря за изчерпателния и обширен отговор. Искрено се надявам, че пчеларите ще се възползват от новите възможности и аспекти в тази тригодишна програма, защото пчеларството, както всички знаем, е важен сектор не само за всички нас, но най-вече и за здравето. Затова Ви благодаря и се надявам, че комуникацията и разбирането към тях ще бъде още по-усилена и всички пчелари ще се възползват от предоставените КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Димова. За дуплика предполагам, че не желаете да вземете отново думата. Това беше и последното Ваше участие в парламентарния контрол през тази година. Благодаря Ви. Най-вероятно, ако не най-много, поне с най-много време в парламентарния контрол. Сега, преди да закрия заседанието, трябва да направя и съобщенията за парламентарния контрол за утре – 20 декември: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на един въпрос от народния представител Анастас Попдимитров. 2. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на седем въпроса от народните представители Георги Гьоков, Георги Стоилов, Светла Бъчварова, Добрин Данев, Надя Клисурска, Михаил Христов, Александър Мацурев, Десислава Тодорова и Елена Пешева. 3. Министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще отговори на един въпрос от народния представител Крум Зарков. 4. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Иво Христов.

заместник министър-председателят Томислав Дончев на един въпрос с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска; - министърът на младежта и спорта Красен Кралев на един въпрос от народните представители Александър Симов и Николай Цонков; министърът на финансите Владислав Горанов на едно питане от народните представители Николай Цонков и Антон Кутев, и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Явор Божанков; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков на един въпрос от Румен Гечев; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на един въпрос от народния представител Димитър Георгиев и едно питане от народния представител Иво Христов; министърът на енергетиката Теменужка Петкова на един въпрос от народния представител Красен Кръстев; - министърът на културата Боил Банов на един въпрос от народния представител Павел Шопов; министърът на здравеопазването Кирил Ананиев на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Манол Генов, Надя Клисурска, Георги Стоилов и Иван Иванов – два въпроса от тях двамата. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговори на техни въпроси и питания, определени за 19 и 20 декември тази година, както следва: - един въпрос от народния представител Теодора Халачева към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова; един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева; - един въпрос и две питания от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – едно питане; и към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев – едно питане. Поради отсъствие по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Следващото заседание е утре, 20 декември, от 9,00 ч. Закривам заседанието.